Готові провести реєстрацію, колеги? Прошу провести реєстрацію.

345 зареєструвалось. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні день народження народних депутатів України Володимира Володимировича Зубика (привітаємо його з днем народження) і в Олексія Петровича Мушака, в єврооптиміста Мушака.

Колеги, хочу вам повідомити, що щойно до Верховної Ради України надійшов надважливий законопроект про національну безпеку. Цей законопроект є, безумовно, пріоритетним. І я невідкладно направляю його на розгляд комітету профільному і даю доручення невідкладно його розглянути. Цей закон у надважливий час, коли Україна бореться з російською агресією, він важливий нам як для реформи сектору безпеки, так він і важливий для важливого важливого суттєвого кроку на нашому шляху до НАТО. Сподіваюсь, на швидкий розгляд цього законопроекту, який поданий Президентом у Верховну Раду України. Також сьогодні хочу повідомити, ми разом з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, з депутатами, з міністрами, з головами комітетів презентуємо дорожню карту пріоритетних законопроектів для європейської інтеграції України. з 57 законопроектів, які спільно напрацювали комітети Верховної Ради України і міністри Кабінету Міністрів. 20 законопроектів вже готові до розгляду і ухвалення парламентом. 57 законопроектів – це не просто технічний план, це головне стратегічне завдання для Верховної Ради нашого скликання. Тож запрошую голів комітетів о 14:00 долучитись до презентації нашого спільного, парламенту і уряду, плану дій в конференц-залі парламенту. Це наша спільна робота і наша спільна відповідальність. Успіх в єдності! А тепер, колеги, ми переходимо до питань порядку денного. І хочу нагадати, що сьогодні в середу ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів: не фракцій, а народних депутатів. І прошу усіх, хто має намір виступити з трибуни Верховної Ради України, взяти участь в записі і записатись на виступ. Будь ласка.

Вілкул Олександр Юрійович, будь ласка.

Народний депутат Скорик, фракція політичної партії "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, шановні колеги, шановна президія, для будь-якої нормальної європейської країни головною цінністю є людське життя і здоров'я, а Україна є найбільшою за територією сильною, могутньою європейською державою. Вчора сталася чергова жахлива подія під Верховною Радою, коли в результаті зіткнень постраждали два співробітника органів внутрішніх справ, національного гвардійця. Неприпустима подія. І в цьому контексті хотілося б звернутися до керівництва правоохоронних органів, до керівництва держави і нагадати, що ті люди, які вбили нацгвардійців в 15-му році і яким присвячена пам'ятна табличка на Верховній Раді, на сьогоднішній день досі непокарані. Як непокарані всі ті люди, які несуть відповідальність за події 14-го року на Майдані, за події 2 травня в Одесі і багато інших. Якщо ми не згадаємо, що перед законом всі рівні, якщо ми не зрозуміємо, що закон повинні виконувати всі незалежно від того називаєшся ти активістом чи простим громадянином, у нас не буде ніколи ладу в державі. Якщо ми не зрозуміємо, що ми всі громадяни України, що серед нас немає ворогів чи друзів, якщо ми говоримо з точки зору виконання закону і Конституції, не буде ніколи ладу в Україні. Я хочу звернутися до вас, шановні колеги, ще раз до керівництва правоохоронних органів. Ми маємо зробити все для того, щоб винні у всіх резонансних подіях останніх чотирьох років були покарані. Для того, щоб дійсно в Україні запанував знову закон і конституційний лад. Я дуже на це сподіваюся і закликаю об'єднатися цю залу Верховної Ради саме навколо цих цінностей. Дякую за увагу. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вадатурський передає слово для виступу Сергію Соболєву. Будь ласка, пане Сергій. Шановні колеги! Вчора парламент, на мій погляд, прийняв абсолютно правильне рішення не допустивши розвалу річкової галузі, як це сталося з морськими портами. Те, що ми ухвалили рішення направити обидва законопроекти на аналіз профільного комітету і внесення єдиного законопроекту, який не дозволить зробити те, що зробили з морськими портами за останній рік після експерименту з так званими адміністраціями морських портів. Я хочу проілюструвати на прикладі Бердянського морського порту. Тільки за один рік перевалка вантажу впала в два рази, дохід в два з половиною рази, чистий прибуток в два рази, податки сплачені до бюджетів всіх рівнів більше ніж в два з половиною рази. Якщо позаминулий рік сплачено в бюджети всіх рівнів майже 400 мільйонів гривень, минулий рік ледь дотягнули до цифри 149. От наслідки господарювання так званих адміністрацій морських портів, які за потурання міністра Омеляна і профільного тепер вже першого заступника Лавринчука, довели галузь фактично до розвалу. Подивіться, що сталося з Миколаївським морським портом. Потужне господарство, в якому працювали сотні працівників сьогодні фактично є перевалочною базою, яке здає в оренду портове господарство. Херсонський порт, інші порти, які фактично втратили ті об'єми перевалки, які вони наростили після бойових дій і прямої агресії Російської Федерації, що є безпрецедентним. Я думаю, що в цій ситуації нам треба замислитись, а куди ж автори річкової реформи тягнули нас? Чи не по тому самому шляху створювалась аналогічна адміністрація річкового господарства для того, щоб посадити на нуль фактично всі ті змоги, змоги, які зробили за останні три роки по перетворенню річок України в потужні річкові шляхи. І друга тема, яку би я хотів підняти. Я з цієї трибуни три тижні назад заявив звернення до СБУ, НАБУ і прокуратури стосовно знищення 20 бойових танків через недоброякісні мастила компанії "Агрінол". За три тижні жодної інформації не поступило. Якщо державні органи не цікавляться тим, що відбувається і як розпоряджається фактично армія тими коштами, які збирають по крохах з кожного з нас,

де раптом загорілися всі паливно-мастильні матеріали, де, в тому числі зберігалися паливно-мастильні матеріали фірми "Агрінол", я переконаний, ми ніколи не зрозуміємо чому мільярди, які ідуть на фронт і на армію, потім виявляються мільйонами, які ми не можемо ніде знайти. Я вимагаю відповіді від СБУ і НАБУ, відповідний запит був зачитаний Головою Верховної Ради. Дякую. Від "Народного фронту" Бриченко передає слово Олегу Медуниці. Будь ласка, пане Олег. Олег Медуниця, місто Суми, "Народний фронт". Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на ту кричущу проблему, яка зараз з'явилася у сфері житлово-комунального господарства, ця проблема називається заборгованість по субсидіям перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги. В минулому році при корегуванні державного бюджету ми виділили майже 20 мільярдів гривень для того, щоб зняти На жаль, в новий 2018 рік ми пішли із значною заборгованістю, і ця заборгованість залишається, вона досі не гаситься. Ми на минулому дні уряду звертали увагу Прем'єр-міністра по неврегульованості питань, пов'язаних із житлово-комунальними субсидіями, які надаються для ОСББ, зараз нам пообіцяли, що цю проблему виправлять. Але ми мусимо наполягати на тому, щоб заборгованість перед підприємствами житлово-комунальної сфери була ліквідована. Тому що це заробітна плата людей, яка невелика, які працюють в цій галузі. Це, зрештою, штрафи і пені, які зараз накладаються енергопостачаючими організаціями, зокрема за комунальну енергетику перед підприємствами підприємствами житлово-комунального господарства, які вони в свою чергу перекладуть на населення і на споживачів. Тому ця проблема має бути найближчим часом ліквідована. Я закликаю вас штурмувати уряд для того, щоб ми знайшли додаткові резерви, можливо, перекинули кошти державного бюджету, які ми виділили, які зараз розподілені на весь рік, на І-ІІ квартал цього року для того, щоб можна було зняти цю проблему і спокійно вийти із зимового опалювального періоду. Друга проблема, яку я хотів би підняти, – це дороги. Ми з вами створили Закон про Дорожній фонд, який досить прогресивний, який формульно розподіляє кошти між регіонами. В минулому році ми поширили дію дію митного експерименту, який наповнив коштами місцеві бюджети для будівництва доріг. І всі території України отримали кошти від перевиконання доходів регіональних митниць. Але ця ситуація не врегульована з нагоди того, що ці кошти йдуть лише виключно на дороги державного значення. Великі міста, комунальні дороги позбавлені можливості залучати кошти від митного експерименту. В парламенті зареєстрований Закон 6308, авторами якого є представники всіх абсолютно фракцій Верховної Ради, який дозволяє використовувати митні кошти, в тому числі на комунальні дороги. Я закликаю голів фракцій, керівництво парламенту, щоб цей закон як можна швидше був внесений у Верховну Раду,

Вітаю, шановні колеги! "Народний фронт" закликає завтра в четвер розпочати день з прийняття постанови про звернення до міжнародної спільноти щодо недопущення і засудження виборів російського президента в українському Криму. Ці вибори нелегітимні і результат їх буде такий самий – нелегітимний. Вже зараз їх підготовка супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав людини, репресіями проти місцевого цивільного населення, вбивствами, тортурами, депортаціями на територію Російської Федерації. Ці злочини кремлівської верхівки треба зупинити. Кремль планує організувати протизаконне голосування в окупованому Криму, як це вже було в 2016 році під час так званих виборів у Держдуму. Тоді за ініціативи Арсенія Яценюка Верховна Рада ухвалила постанову про невизнання виборів до Держдуми в цілому з відповідними правовими наслідками. Тепер парламент має так само звернутися до всього світу з вимогою запобігти так званим виборам президента РФ на українській території у Криму. Донбас і Крим офіційно визнані окупованими територіями. Ми закликаємо парламент якнайшвидше проголосувати за цю постанову завтра на початку дня. Наступне. Вчора Верховна Рада зробила значний крок: ми нарешті приступили до розгляду законодавства про створення Антикорупційного суду. Давайте не затягувати з його прийняттям. Я наголошую позицію фракції "Народного фронту", що в Законі про Вищій антикорупційний суд повинні бути враховані рекомендації Венеціанської комісії, а саме включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді, однак вона не зможе ігнорувати недовіру, висунутою Громадською радою. Юрисдикція Антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП. Відкинути треба надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів у антикорупційні судді, 5 років стажу для суддів не потрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє суддям. Наступне. Вчора на засіданні фракції "Народний фронт" вирішив підтримати кандидатуру Якова Смолія на Голову Нацбанку України. Ми почули його програму, була дискусія, але в разі винесення питання на голосування ми будемо підтримувати його кандидатуру. Позиція "Народного фронту" незмінна: Головою НБУ має бути фахова політично самостійна, незаангажована людина, незалежна від Президента, від уряду і від парламенту. Разом з тим фракція твердо переконана, що ще не звільнена очільниця НБУ Гонтарева обов'язково повинна прозвітувати перед парламентом. Тому прошу завтра запросити пані Гонтареву для звіту в парламент. І насамкінець, вчора під стінами Ради стався злочин: побито 14 поліціантів та нацгвардійців. Так, це злочин. У тому числі і проти мирного населення, яке охороняє Нацгвардія і поліція. Тому протестувальники отримали можливість годинами, днями, місяцями мітингувати під самими стінами парламенту, але їх організаторам вочевидь потрібно саме насильство, як яскрава картинки для російського телебачення.

Очікуємо від Нацполіції, Нацгвардії, а також СБУ та Генпрокуратури активних законних дій проти провокаторів та їх замовників. Я звертаюся до організаторів так званих наметових містечок і мітингів. Оберіть, будь ласка, цивілізовану форму відстоювання своїх інтересів без насилля, без приниження себе і ваших послідовників. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується пан Кодола, також депутат "Народного фронту". Просимо, будь ласка. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Шановні колеги, сьогодні я хотів би повідомити про загрозливу ситуацію, яка складається з реформуванням поштового зв'язку в Україні і, зокрема, в моїй рідній Чернігівщині, і яка прогнозовано матиме вкрай негативні наслідки. Останнім часом я отримав дуже багато звернень від місцевих громад, від представників Чернігівщини, яку я представляю в парламенті, щодо запланованого "Укрпоштою" експерименту із скороченням відділень поштового зв'язку в сільських населених пунктах. За наявною інформацією до кінця 2018 року планується скоротити поштові відділення в населених пунктах з чисельністю менше 2 тисяч чоловік, зокрема запровадити новий формат організації поштових відділень, це пересувні відділення. Чернігівська область обрана чомусь першою у якості реалізації пілотного проекту запровадження нового формату поштових відділень. Нагадаю, що територіально Чернігівська область є однією з найбільших областей в Україні, зокрема друга після Одеської області, і водночас за кількістю населення – однією із найменших областей, оскільки має найменшу плотність заселення області. Із тисячі 490 сіл на території області тисяча 269 мають менше двох тисяч населення. Це означає, що у половині районів після впровадження цього експерименту фактично не залишиться жодного відділення поштового зв'язку, окрім самого центру району. І до цього списку входять навіть і прикордонні районі, які сьогодні межують із країною-агресором та Білоруссю. Звичайно, що люди стурбовані впровадженням цього експерименту із заміни стаціонарних поштових відділень та листонош на пересувні мобільні відділення, оскільки це загрожує вкрай негативними соціальними наслідками. Це зменшення робочих місць (скорочення); це створення незручностей для жителів віддалених від районного центру населених пунктів, отримання пенсії; це незручності щодо отримання кореспонденції, преси, необхідних товарів. І це в першу чергу комунікація, це створює реальну загрозу інформаційній безпеці. Адже сьогодні листоноша, ми розуміємо, просто ще один канал зв'язку маленьких населених пунктів з великою Україною. При цьому я нагадаю, що сьогодні на півночі Чернігівщини в прикордонних районах понад сто тисяч людей до сих пір не мають змоги дивитися вітчизняні наші українські телеканали. Тому роль місцевої влади та працівників пошти, я вважаю, сьогодні є дуже важливою і вирішальною. Сьогодні "Укрпошта" є державним акціонерним товариством. І при цьому держава, на нашу думку, не повинна забувати, що таке підприємство, окрім модернізації та отримання прибутку, повинно виконували в першу чергу і соціальну роль. Інакше ми можемо залишити сотні тисяч людей без допомоги та уваги з боку держави. Саме тому я сьогодні звертаюся до керівництва дирекції "Укрпошти", до Кабінету Міністрів щодо необхідності перегляду рішення про скорочення поштових відділень у населених пунктах… 30 секунд завершити дайте. КОДОЛА О.М. Очевидно, ми розуміємо, що сьогодні реформувати пошту необхідно, але без небезпечних соціальних експериментів над нашими людьми. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пан Безбах до слова запрошується. Він передає слово пану Головку. Прошу вас, пане Михайле. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги народні депутати, журналісти, телеглядачі, хочу вам озвучити тему, яка дуже є важлива для нашої безпеки, нашої держави – це енергетична безпека нашої країни. На жаль, але ми бачимо, що згідно офіційних даних міжнародних організацій українська економіка є енергозатратна. На виробництво одного долара ВВП наша держава витрачає 1,2 долара – це є антирекорд зі усіма сусідніми нашими країнами, такими як Болгарія, Румунія, Польща, які в середньому, у них коефіцієнт становить десь 20 центів. Тобто ми в п'ять разів є енергозатратнішими. В таких умовах, звісно ж, наша економіка розвиватися не може. Більше того, хочу сказати, що ця ціна, яка сьогодні є на ринку, ціна нашого природного газу, яка завищена. З офіційних даних, до речі, пан Кістіон якраз заявив, що "Укргазвидобування" має абсолютний прибуток в 250 відсотків. Це в три з половиною рази офіційна ціна є завищена від реальної ціни, яка є на сьогоднішній день українського газу, його собівартості. Тому ми розуміємо, що такі кроки, вони зроблені для того, щоб спеціально гальмувати розвиток нашої економіки, скорочувати виробництво і проводити деіндустріалізацію нашої держави. Та деіндустріалізація, яка сьогодні відбувається, вона має фатальні наслідки. Скорочується… масово безробіття зростає, виробництво падає, економіка падає. І сьогодні від'ємне торговельне сальдо становить більше 3 мільярдів доларів, і кожен рік зростає. Такими темпами буквально за декілька років з України виїде все працездатне населення, вся молодь і країна залишиться з одними пенсіонерами, яким немає, звісно, з чого їм платити пенсії. Тому стратегія має бути абсолютно інша. Сьогодні потрібно звісно ж переходити до економіки, яка би мала модернізовану нашу економіку. Ми повинні сьогодні скорочувати витрати на енергоносії, а саме основне – зменшити ціну на видобуток власного газу і для продажу його для населення. Адже це є катастрофа. 310 доларів, коли в наших сусідів сьогодні становить 200-160 доларів, це призводить до повністю падіння нашого виробництва. Тому ми сьогодні повинні звільнити таких горе-керівників як Коболєв, таких як керівників НКРЕКП, яка є взагалі незаконна структура, як пан Вовк, які планують тільки збільшувати в черговий раз для населення послуги за газ, за електроенергію з 1 квітня практично на 60 відсотків. Це неприпустимо! Тому, звісно, уряд має врахувати це. Якщо вони не здатні це зробити, їх потрібно звісно ж звільняти. Тому що неможна ні піднімати ціну на газ і на електроенергію для населення, а навпаки навпаки потрібно її зменшувати. Це є стратегічне завдання. Звісно, при таких умовах тоді ми зможемо конкурувати, виходити на міжнародні ринки, адже сьогодні російські товари, сьогодні російська продукція зростає у кількості на українських ринках. І це є загроза для національної економіки і національної безпеки. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ від… Ігор Мосійчук. Будь ласка, пане Ігорю. Шановний український народе, український парламент! Наразі ні в кого немає сумніву, що національною ідею для України і українців є сильна, багата, заможна українська держава, в якій будуть жити заможні українці. І для цього що потрібно? Потрібно єдине: відстоювати національні інтереси і відстоювати їх від села до Брюсселя, Вашингтону, Москви та інших закордонних центрів. У нас же, на жаль, відбувається все навпаки: євробюрократам зараз вступає у силу положення, хоч його уряд і відтермінував, щодо молока, яке збирається з приватних селянських господарств. Мені телефонують з моєї рідної Полтавщини селяни, з Тернопільщини, з Франківщини і ставлять питання: а що ж нам робити, нам зарізати останню у селі корову? І за рахунок чого буде жити селянин, якщо не стане на селі корови? Відповідь дуже проста: український уряд має чітко відстоювати національні інтереси. А національний інтерес – це багатий українець перш за все, багатий український селянин. Тому мають бути кредити на створення кооперативів, щоб селяни з приватних господарств могли здавати якісне молоко. Далі. Що відбувається? Мене особисто вразила заява посла Європейського Союзу, який за один тиждень спочатку сказав, що реформ в Україні не бачать тільки дурні і ідіоти. То, мабуть, 80 чи 90 відсотків українців він вважає ідіотами, бо їх не бачить ніхто ефективності. Бачать закриття ФАПів, закриття шкіл, закриття ПТУ, але реформ не бачить ніхто. А друга заява те, що Закон "Купуй українське", який ініційований нашою фракцією Радикальної партії Олега Ляшка, шкодитиме Україні і українцям. Це взагалі захист польського тролейбуса, захист угорського виробника меблів, захист німецького виробника, будь-кого, крім українського. Ми ж, українці, маємо захищати власного виробника, власного підприємця, власного селянина. Найголовнішою метою України і українців всіх має бути потужна, могутня українська держава трудових людей, в яких кожен українець почуватиметься заможнім. Слава Україні! Слава Україні! Ігор Гузь, 19 виборчий округ, шахтарський округ. Шановні друзі, я хочу в чергове уже четвертий рік зазначити з цієї трибуни, що, на превеликий жаль, у нас триває геноцид вугільної галузі безпосередньо на Волині. Я втомився про це говорити, але змушений, тому що ніхто не чує ні шахтарів, ні місцеве самоврядування, ні мене як представника мого виборчого округу номер 19 на Волині. Що відбувається на сьогоднішній день? Єдина шахта в Україні, яка будується, – "Шахта № 10", в цьому році отримала 10 мільйонів гривень, фактично поставлена на закриття. Це шахта, в яку вкладено приблизно 2 мільярда гривень за останні 20 років. Це позиція уряду? В мене є знак питання. Далі. Дві інші діючі шахти: "Бужанка", №9 – сьогодні так само фактично закриваються. Два місяці тому декілька днів шахтарі "Бужанки" не виходили з, власне, з шахти, з видобутку, протестуючи таким чином, що їм 5 місяців не виплачували заробітну плату. Декілька днів тому шахтарі із шахти №9 взяли за горло директора і викинули його, тому що він представляє "смотрящих". І фактично сьогодні уряд прикриває ці речі. Наступне. Я просив Володимира Гройсмана в кінці грудня посприяти, аби міністр Насалик за два роки (скоро буде два роки він на посаді) приїхав до нас на Волинь, приїхав, просто приїхав. Ця людина боїться шахтарів. Ця людина боїться дискусій, і ця людина станом на сьогодні ні разу за два роки каденції міністра не приїхала на Волинь. Кинули напризволяще фактично цілу галузь, а це декілька тисяч шахтарів, це декілька тисяч, фактично може 10-15, їхніх сімей. Ніхто не хоче розбиратися з цими проблемами, вникати в них. Фактично йде до того, щоб закрити всі шахти, натомість купувати вугілля у окупанта. Ми бачимо, через Волинь з Білорусії ідуть десятки тисяч тонн вугілля фактично замість нашого українського. Це колапс. Це нехлюйство. Вибачте, за таке слово. Мені здається, бо мене не чують, уряд плює на інтереси шахтарів. І буде біда. Шахтарі готові до походу до Києва. Якщо хоче цього уряд завтра ви це отримаєте. Дякую. Це останнє попередження. Будь ласка, зараз народний депутат Шурма, якому передає слово його колега Сажко. Передає Сажко, ми знаємо. Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, хотів би вам нагадати, що Британський аналітичний інститут склав рейтинг процвітання країн. По рівню охорони здоров'я Україна попала тільки на 135 місце зі 148-и. Одночасно на початку грудня голова Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради говорила, що українці ризикують стати жертвами смертельних ліків, оскільки Міністерство охорони здоров'я не оприлюднює дані дослідів лікарств, на проведення яких отримує фінансову винагороду. Відтак, я звертаюся до Голови Верховної Ради. Фракція "Опозиційного блоку" вимагає внесення законопроекту який дозволяє оприлюднювати доклінічні вивчення та клінічні випробування, долає корупцію, корупцію, в якій погрузло Міністерство охорони здоров'я. І одним з прикладів було вчора, коли розглядали конфлікт з Національним медичним університетом. Міністерство на сьогоднішній день прикриває незаконну діяльність Центру тестування. І на сьогоднішній день великі кошти, які перечисляються їм, – це з усних дзвінків ректорам медичних університетів на підтримку центру, на що немає законних підстав. Але це не найголовніше. Я хотів би сказати, що, власне, відсутність міністра охорони здоров'я – я би вам радив всім зараз послухати, – приведе до того, що вона розвалить парламент. І я вам поясню чому. по Закону України "Про Кабінет Міністрів" визначена норма, коли Прем'єр-міністр подає повний склад Кабінету Міністрів. Відповідно до Конституції України пункт 2 частини другої 90 статті, якщо не сформований повноцінний уряд, Президент має право припинити діяльність парламенту. І те, що ви, коаліція, не подаєте Прем'єр-міністру кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я – це ви ведете до того, що цьому парламенту дуже швидко настане повний "супрун". Бо те, що відбувається на сьогоднішній день в охороні здоров'я, воно не підлягає взагалі логіці здорового глузду. Ми вимагаємо на сьогоднішній день внесення постанови про звіт тимчасово виконуючої обов'язки міністра, яка не є громадянином України, оскільки не має указу про надання їй громадянства, оскільки вона не має диплому про вищу освіту, а представляє диплом після завершення коледжу Мічиганського університету, принести сюди звіт, і тоді ви дасте оцінку. На сьогоднішній день те, що відбувається з охороною здоров'я, це не називається охороною здоров'я, це називається гроблення людей України. Дякую. Дякую. І заключний виступ Купрієнко. Передає слово Олегу Ляшку. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу розказати вам історію жіночки, з якою я познайомився в маріупольській лікарні № 1, коли коли ми разом з мером міста Вадимом Бойченком відкривали відреконструйовані за підтримки міської влади, металургійних підприємств місцевих відкривали нові урологічне і травматологічне відділення. Коли ми йшли по коридору, там на лавочках сиділи жіночки, одна з них зі мною привіталася, я зупинився і ми з нею розговорилися. Марина Михайлівна, яка має 44 роки робочого стажу, вона прийшла в лікарню, тому що у неї боліли ноги. І вона мені розказала, що за 44 роки стажу у неї півтори тисячі пенсія, а поряд з Мариною Михайлівною сиділа Лідія Василівна, яка сказала, що в неї 39 років стажу 450 гривень пенсія. І оці жіночки, які прийшли, у когось боліли ноги, у когось боліли, може, руки, ще що-небудь, але в кожного з них в очах читалася невимовна біль за несправедливість. І таких жіночок, і чоловіків по Україні мільйони, які все життя чесно пропрацювали, але отримали копійчані зарплати і сьогодні отримують копійчані пенсії. Такий самий туга і біль в очах наших колгоспників, які дуже важко все життя працювали, їм сьогодні дуже важко жити. Але через те, що коли вони були молоді, їм ставили трудодні, їм ставили галочку, їм замість зарплат платили мішком дерті чи мішком соломи, і сьогодні і у них копійчані пенсії. І ота пенсійна реформа, яка була проведена минулого року, не вирішила проблем ні Марини Михайлівни з Маріуполя, ні пані Лідії, ні мільйонів українських чоловіків і жінок, пенсіонерів. Ми вимагаємо від уряду негайно внести зміни до пенсійного законодавства і вирішити проблеми для людей, які отримували низькі зарплати, але мають величезний трудовий стаж, у першу чергу, колгоспників, в першу чергу працівників, які мали низькі доходи. І це питання економічної безпеки країни, тому що я читаю вчора інформацію Національного банку, вони прогнозують в ближчий час в два-три рази збільшення міграції до Польщі, з однієї причини. Тому що в Україні мінімальна зарплати 120 євро, а в Польщі 500 і мільйони українських людей ломонулися в Польщі за зарплатою. І єдина можливість зупинити міграцію, зупинити демографічну кризу – це підвищення заробітних плат, підвищення доходів українців, створення робочих місць. Щоб і Марина Михайлівна, і мільйони інших людей отримали достойну пенсію на старості. Шановні колеги! Час, відведений для виступу, завершений. Я прошу зараз всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, ми переходимо до питань ратифікації. І прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Шановні колеги! Зараз слово для виступу має Голова Верховної Ради Андрій Володимирович Парубій. Прошу вашої уваги. Шановні колеги! Сьогодні під час виступів багато хто з виступаючих обговорювали вчорашній інцидент. я хотів би сказати кілька слів з цього приводу. Я часто, виступаючи з трибуни, говорю про слова відповідальності. І це не пусті слова – це слова, які, на моє переконання, мають бути для кожного великою цінністю, бо за тим стоять, вчинками кожного з нас, життя і долі людей. Вчора в ефірах дехто з народних депутатів повідомив, що вони звернулись до Голови Верховної Ради, щоб він зустрівся з протестувальниками, а він не вийшов і тому відбувся конфлікт. У мене питання: де межа підлості і ницості тих людей? Жодна людина не підходила до мене, хоча, хочу наголосити, підхід до Голови Верховної Ради України є відкритий для кожного депутата. Хай хоч один народний депутат підніміть руку, кому важко комунікувати з Головою Верховної Ради. Першим своїм рішенням я відкрив вхід, щоб кожен народний депутат, коли є нагальна необхідність, підійшов до Голови Верховної Ради і дав йому інформацію. Кожен може підійти в будь-який момент. Якщо хтось не може – підніміть руку в залі. Ці підлі люди, які спровокували конфлікт, обдуривши і людей на вулиці в тому числі, вони не усвідомлюють одної важливої речі, за цією підлістю і ницістю стоять покалічені хлопці, це не просто наші воїни, це не просто воїни – це чиїсь діти, чи чиїсь чоловіки, це чиїсь батьки. І, колеги, нам треба повернути собі не просто політичні погляди і бажання засвітитися, а звичайні людські якості: якості гідності, якості відповідальності. Таким шляхом до влади ви не прийдете. Таким шляхом ви тільки можете зруйнувати державу. Ми дозволимо цього, не дозволимо провокаторам знищити українську державу. І, колеги, звертаюсь ще раз до всіх: думайте над своїми словами, над своїми вчинками, бо за нашими словами і вчинками стоять долі людей, в тому числі і захисників української держави, які стоять, в тому числі і біля стін Верховної Ради України. Я закликаю всіх, говорячи, виступаючи, в тому числі з цієї трибуни, не просто до правди, а до відповідальності. І я переконаний, що і суспільство дасть оцінку тим діям і тим словам. Дякую вам.

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у галузі запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків. одну попередню середу, коли ми провалили одну з важливих ратифікацій. І я хотів би зараз, наголошую ще раз, щоб була максимальна мобілізація в залі під час прийняття тих рішень. я, з вашого дозволу, перед ратифікаціями я буду проводити рейтингове голосування на предмет підтримки для того, щоб ми могли відчути і побачити, чи дане питання має достатню підтримку в залі. Я прошу, колеги, усіх зайти в зал і приготуватися до голосування. Отже, я ставлю на голосування рейтингове. Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За-153 Тепер я ставлю на голосування рейтингове блок питань молодіжної політики та спорту, який стоїть наступний, щоб ми змогли побачити готовність до розгляду блоку питань молоді і спорту. Отже, я ставлю на голосування рейтингове перший проект закону з питань молодіжної політики: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України Прошу проголосувати і прошу підтримати. Рейтингове голосування блоку молоді і спорту. Прошу підтримати. Це рейтингове голосування. За-186 Колеги, у мене є пропозиція, щоб ми розпочали не з блоку ратифікації, а з блоку молодіжної політики і спорту. Нема заперечень?Немає. Отже, я ставлю на розгляд перше питання блоку молоді і спорту. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України (6647). І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-155 Рішення прийняте. Колеги, перед тим, як запросити ведучого, я переконливо звертаюсь до голів фракцій максимально запросити депутатів у зал. Прошу під час розгляду запросити народних депутатів у зал. А до доповіді я запрошую народного депутата України Спориша Івана Дмитровича. Будь ласка, пане Іван. Шановна президія, шановні народні депутати, звичайно, хотілося, щоб ми і питання ратифікації, і також молодіжної політики, спорту, щоб ми проголосували і прийняли, дали дань законам, тому що вони дуже необхідні сьогодні в нашій країні. Насамперед даний законопроект розроблений з метою спрощення процедури виїзду дітей На сьогоднішній день ні суди, ні батьки не можуть надавати дозвіл на декілька виїздів дитини за межі України. Тому батьки вимушені на кожний виїзд дитини надавати нотаріально засвідчений дозвіл або отримувати окреме рішення суду. Ще більше ускладнень – виїзд за межі України дітей, батьки яких знаходяться за межами України, постійно проживають на тимчасово окупованих територіях або відмовляють у наданні згоди на виїзд дитини, зводячи рахунки з матір'ю дитини. Тому Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, нашим комітетом створена робоча група за участю представників державних органів, суддів, адвокатів, яка розробила законопроект, спрямований на спрощення процедури такого виїзду. Насамперед пропонується надати право батькам надавати дозвіл на виїзд дитини за межі України на термін до трьох років, що передбачає згоду на один або декілька виїздів дитини за межі України як без обмежень, так і з визначенням країни, до якої дозволено або заборонено в'їзд. пропонується дозволити судам за відсутності згоди одного з батьків надавати дозвіл один або декілька виїздів дитини за межі України як без обмежень, так і з визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в'їзд.

Ще нашим комітетом було доповнено, що за дозволом органу опіки і піклування на підставі документів, виданих державними органами, що підтверджують зазначені обставини, можна було б відправити також за рішенням одного з батьків. Але у зв'язку з тим, що все-таки були деякі застереження громадських організацій і інше, даний законопроект, автори погоджуються з тим рішенням, щоб це відмінити. Дякую вам. До співдоповіді я запрошую першого заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. 10:53:14 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Комітет розглянув законопроект 6647 і, як в 2017 році, також було вчора засідання. І ми погодились з тією пропозицією, і пропонуємо залу прийняти його за основу. зважаючи на те, що були певні застереження до певних норм, зокрема, це стосовно дозволу органів опіки і піклування, які можуть надавати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон, комітет до другого читання цю норму вилучити, оскільки вона викликає занепокоєння. І пропонується, щоб повноцінно питання, які регулюють виїзд дитини за кордон, було прийнято іншими законодавчими актами. Комітет пропонує прийняти за основу законопроект 6647. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. І ще раз закликаю голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів.

Від "Народного фронту" хто буде виступати? Це від фракцій виступи зараз, хлопці. Дейдей. Ігор… Хлопці, ну, це зараз ідуть виступи від фракцій. Добре. Ігор Мосійчук, будь ласка. Шановні колеги, шановний український парламент, український народе! Це насправді важливий законопроект для щоб батьки могли вивозити легально, брати з собою у подорожі за кордон дітей. Але у цьому питанні є дві важливих речі. Перша річ – це те, що ми довели країну до такого стану, я маю на увазі владу українську, що, заїжджаючи у село на Тернопільщині, наприклад, я довідуюся, що у селі народилося за рік 30 дітей, у великому селі, а від односельчан за кордоном народилося 60 дітей. Тобто по суті відбувається повна міграція і виїзд з країни українців. І цьому, цьому сприяє та політика, яку проводить уряд по відношенню до українців, доводячи їх до межі бідності. Друге, що стосується, крім цього, суті законопроекту. На жаль, ми маємо багато прикладів, у тому числі і в нашому залі мого колеги Сергія Рибалки, коли по підробленому дорученню за кордон вивозиться дитина. Сергієва донька була вивезена за кордон по підробному дорученню. І цей факт встановлений судом, от тільки правоохоронні органи не можуть довести до логічного завершення цю справу. Тому в цілому підтримуючи цей законопроект, ми хочемо, щоб автори, комітет до другого читання допрацював його таким чином, щоб унеможливити все-таки і захистити право батьків на те, щоб виключно з дозволу обох батьків дитина… Шановні колеги, цей законопроект насправді насамперед спрямований на захист законних інтересів дитини. Я розумію занепокоєння деяких народних депутатів про те, що під виглядом оздоровлення чи відпочинку один з батьків може вивезти дитину за кордон і не повернутися з цією дитиною. Але, насправді, щороку тисячі дітей потерпають від того, що один з батьків, подружжя, яке розлучилося, шантажує іншого з батьків тим, що не підписує йому ось це нотаріальне… нотаріальний цей папір для того, щоб вивести дитину за кордон на оздоровлення, на відпочинок, на лікування, на тренувальні збори. Тому давайте насправді не маніпулювати інтересами дитини, а зробимо все можливе для того, щоб спростити ось цю процедуру вивезення дитини за кордон на короткотерміновий період часу. І ще я хочу сказати, що даний законопроект, він він не дискредитує батька чи матір. Формулювання цього законопроекту, вони стосуються одного з батьків. Це не означає, що тут будуть чоловіки позбавлені своїх прав, у них будуть викрадати дітей чи, навпаки, жінки чи матері. Формулювання закону, ще раз повторюю, каже про те, що один з батьків, не уточнюючи це матір чи батько, він може по спрощеній процедурі, не шукаючи іншого з батьків, який дуже часто навіть десь пропав безвісти, його неможливо знайти по світу, може свою дитину вивести на оздоровлення. Зараз ми дуже кажемо часто, що наші діти, вони не мають змоги фінансової оздоровитися. Але часто в деяких випадках, навіть коли батьки можуть оздоровити, один з батьків, дитину, вони не можуть цього зробити через бюрократичні процедури. Такі законопроекти, такі спрощені процедури є в усіх європейських країнах. І лише Україна ще живе за якимось бюрократичним принципом. Повірте, якщо хтось хоче вивести дитину, підробити якийсь дозвіл і піти на кримінал, він це зробить все одно. Це вже справ правоохоронних органів, якщо хтось, щось… Прохання підтримати. Я розумію, що мало голосів в залі, але цей законопроект, це законопроект про захист прав та інтересів дитини. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Долженков. Будь ласка. 11:00:15 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, шановні українські громадяни! Олександр Долженков, фракція "Опозиційний блок". А я от не розумію, чому мало голосів в залі, чесно кажучи. звичайно, питання встановлення податкових пільг для деяких депутатів є більш важливим аніж питання захисту інтересів дітей та їх прав. Я не розумію, чого сьогодні мало депутатів. Цей законопроект є звичайно дуже важливим, оскільки він врегульовує ситуацію можливості виїзду дитини з одним з батьків з яким вона проживає у випадку відсутності згоди одного з батьків. Всі ми розуміємо, що для виїзду дитини за кордон необхідно дозвіл одного з батьків у випадку, якщо батьки є розлучними. А на жаль, статистика є невтішною, дуже багато розлучених сімей. Але є такі випадки, коли один з батьків просто, чи з якихось особистих міркувань, чи з якихось інших міркувань, не надає зазначеного дозволу. І відповідно позбавляє дитину та мати - це в переважній більшості випадків, - виїхати на відпочинок, зокрема, за кордон. Цей законопроект вирішує зазначену проблему. Тепер буде рішення суду, яке надається один раз на неоднократний виїзд дитини з батьком (тимчасовий виїзд) за межі території України. Це нормальна ситуація. Я не розумію, чому невелика кількість депутатів і не може приділити увагу саме проблемам сім'ї та дітей. А що стосується попередніх виступаючих щодо великої міграції і чому велика міграція в цій країні, я вам скажу. Велика міграція не лише за вини влади, а велика міграція через нетерпимість в цій залі, через закликання до нетерпимості, відсутність толерантності представників тих, хто розмовляє іншою мовою, який належить до іншої національності, якщо він або, наприклад, просто не розмовляє українською мовою в цій залі. З чого починається нетерпимість, відсутність толерантності, а це вже нестабільність, люди хочуть стабільності і жити в стабільних умовах, в економічно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги! Зараз заключний виступ, після того ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайти в залі, і прошу максимально змобілізувати народних депутатів України. До слова запрошується від "Блоку Петра Порошенка", Паламарчук Микола Петрович Споришу передає. Будь ласка. Добре, потім – Євтушок.

І дуже приємно, що всі фракції щойно виступали і кожен підтримує даний законопроект тому що все-таки ми бачимо проблеми виїзду дітей за границю. Ми бачимо проблеми в тому, що все-таки не можуть діти прийняти участі, чи у міжнародних олімпіадах, чи в міжнародних дитячих змаганнях, різних спортивних заходах та більш того на лікування. І ми прекрасно розуміємо тому що виступала і Анна Романова, і правильно говорила, що все-таки для того, щоб надати згоду одному із батьків, один із батьків не хоче цього і все, і дитина не має права приймати цієї участі. Тому що досить це важливе питання і тому дуже б хотілося, щоб ми всім залом підтримали, всі депутати проголосували одноголосно, адже ми вирішуємо досить і досить важливе сьогодні питання. Хоч, казалось би, питання сьогодні, можливо, хтось би сказав, що немає такої великої ваги, але це воно дуже вагоме, і це ми бачимо з виступів всіх депутатів, які сьогодні виступали з цієї трибуни. Прошу всіх дуже підтримати даний законопроект, тому що він досить є важливим. Дякую. Дякую. Ще не було виступу від "Батьківщини". Одна хвилина буде, добре? Сергій Євтушок. І прошу всіх займати робочі місця, через хвилину голосуємо. Включіть мікрофон. Євтушок. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, насправді, дійсно, законопроект врегульовує відносини і інтереси прав, і свобод дитини. Проте він абсолютно не регулює дійсно законодавство, нашу нормативно-правову базу, яка регулює виїзд дитини за кордон. І тут я хочу звернутися до слів заступника голови комітету, який сказав, що до другого читання він поправить цю норму. Так ось, стаття 116 Регламенту Верховної Ради України забороняє вносити будь-які зміни в ті статті, які не були проголосовані в першому читанні. Мені незрозуміло, як це буде зроблено? Тому, напевно, додатково потрібно буде вносити зміни в Закон про порядок виїзду з України і в Україну громадян України, лише тоді цей закон набуде повноцінного змісту і наші діти отримають можливість виїжджати за кордон, повертатися із-за кордону, на лікування або будь-яких інших процесах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, верніться в зал, поверніть народних депутатів в зал, будь ласка. Я прошу всіх зайняти робочі місця, ми переходимо до голосування, я прошу всіх зайняти робочі місця. Я проведу спочатку рейтингове голосування. Будь ласка, прошу всіх. Отже, колеги, надзвичайно важливий законопроект і я прошу ще раз всіх зайняти робочі місця. Спочатку прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, я проводжу рейтингове голосування на підтримку цього закону і прошу взяти участь. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати всіх.

Колеги, прошу запросити всіх. Прошу показати на табло по фракціям. І прошу зараз, колеги, подивитися поруч, кого немає, і запросити в зал. Будь ласка, секретаріат Верховної Ради я прошу повідомити, щоб усі депутати зайшли в зал.

я прошу всіх змобілізуватись, я прошу всіх запросити депутатів в зал, голови фракцій… Заходимо, заходимо, колеги. Отже, можемо переходити до прийняття рішення? Давайте ще раз рейтингове? Чи всі на місцях є? Заходіть, будь ласка, займайте робочі місця. Давайте колеги, ще раз рейтингове і переходимо до прийняття рішення, будь ласка, всі займіть місця і візьміть участь в голосуванні. Отже, я ще раз ставлю рейтингове голосування по проекту Закону щодо порядку виїзду дитини за межі України (6647). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, уважно, кожен голос… Можемо переходити до прийняття рішення. І я ставлю проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України (6647) за основу з врахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, уважно і злагоджено. Голосуємо, за основу з врахуванням пропозицій комітету. Голосуємо.

"Батьківщина" – 6, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 9. Об'єднання залу і єдність парламенту – запорука нашої перемоги. Перед тим, як перейти до наступного питання, а наступне питання в блоці молоді і спорту є проект Закону 6648, я прошу підготуватися авторів-доповідачів. Але зараз я змушений зачитати заяву від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії. Вони її готові замінити на виступ, не перерва. Тому я прошу усіх залишатися на місцях. Зараз ми перейдемо до наступного питання – молоді і спорту. А слово для виступу я надаю голові Радикальної партії Олегу Ляшку. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, як ви знаєте, останній час в Україні з ініціативи Президента України активізувалися розмови про дострокові парламентські вибори. За моєю інформацією Президент України щодня зранку до вечора замість того, щоб дбати про національні інтереси України, про підвищення добробуту українців, про робочі місця для українців Президент України зранку до вечора проводе наради в різних конфігураціях, де розглядається одне єдине питання: як Петру Порошенку утриматися в президентському кріслі і як зберегти владу. Один із варіантів, який сьогодні абсолютно серйозно, буквально вчора-позавчора в Адміністрації Президента була таємна нарада, за результатами якої було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів. Президент Порошенко вважає, що на дострокових парламентських виборах, завдяки діючому закону, коли половина депутатів обирається по мажоритарці, вони зможуть, розписали вони зможуть, розписали вже шахматку, є там в Адміністрації Президента такий аферист Ковальчук, який призначає кандидатів на мажоритарні округи. Вони вже розписали: 100 депутатів по мажоритарці, як мінімум, отримають, 50 – по партійних виборах і потім 150 депутатів матимуть у новому парламенті. І Порошенко вважає, що якщо він програє президентські вибори, 150 депутатів – це йому можливість і трамплін для того, щоб обійняти посаду Прем’єр-міністра. Розрахунки, в принципі, правильні: коли є фракція

ні боротьби з корупцією, ні всі інші нагальні проблеми країни. Що пропонує команда Радикальної партії? Ми готові іти на дострокові вибори за умови зміни виборчого законодавства, прийняття Закону про відкриті списки партійні, скасування корупційної мажоритарки, і тоді, будь ласка, йдемо на вибори. Крім того, опитування показує, що рівень довіри до діючого Президента – 7-9 відсотків. Отже, дострокові парламентські вибори повинні проводитися разом із президентськими достроковими виборами, вирішує долю і Президента, і парламенту. Наступне. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент, крім зміни виборчої системи, прийняв закон про процедуру імпічменту Президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Обидва законопроекти з 2015 року зареєстровані у Верховній Раді і чекають свого розгляду. Ідемо на вибори, шановний Петро Олексійович, і побачимо, як ви пролетите, як фанера над Софією. Ми до виборів готові, але дурити народ вам не дозволимо. Колеги, пропоную повернутися до конструктивної роботи Верховної Ради України. І я зараз оголошую перехід до проекту Закону про внесення змін до Законів України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (6648). прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-163 Рішення прийняте. І я запрошую додоповіді Гоцула Ігоря Євгенійовича. Міністра, вибачте, міністр є присутній, Ігоря Жданова до доповіді. Будь ласка, пане Ігор. Шановні народні депутати, шановні колеги, проект розроблений відповідно до плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 вересня 2016 року "Про внесення змін до Закону України про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до Проектом акту передбачається внести зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та Закону України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні". Зокрема, пропонується слово "інвалід" у всіх відмінках замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідних відмінках, а також інших конструкціях. Мета: метою прийняття проекту акта є усунення дискримінаційної складової понять та приведення чинного законодавства у сфері фізичної культури і спорту у відповідність із Законом "Про внесення змін до Закону України про ратифікацію конвенції про права інвалідів та факультативного протоколу до неї". Як ви бачите, колеги, законопроект має суто технічний характер, але це виконання міжнародних зобов'язань України. Тому прошу його підтримати. Дякую. Дякуємо, шановний пане міністр. І, будь ласка, співдоповідач запрошується, заступник голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Денис Силантьєв. Прошу, пане Денисе, я вас виглядаю в іншому ряді. Шановна головуюча, шановні колеги, комітет на засіданні 5 вересня 2017 року розглянув проект Закону про внесення змін до Законів України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну культуру і спорт", реєстраційний номер 6648, і повідомляє наступне. Члени комітету підтримали таку законодавчу ініціативу уряду, оскільки реалізація положень законопроекту дозволить привести чинне законодавство у сфері фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю у відповідність з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї". Водночас, підтримуючи пропозицію Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, комітет не погоджується із запропонованим порядком набрання чинності проекту закону. Там написано "із дня наступного за днем його опублікування". Оскільки реалізація положень проекту потребує комплексного оновлення підзаконних нормативно-правової бази, на яку Кабінету Міністрів України надається 3 місяці, та здійснення низки практичних заходів, у зв'язку з цим, на думку комітету, закон повинен вводитись в дію щонайменше через три місяці після його опублікування. Тому комітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до законів України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну культуру і спорт" (№ 6648), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету. А саме: пункт 1 розділу другого "Прикінцеві положення" проекту закону викласти в такій редакції: "Цей закон набирає чинності через 3 місяці після його опублікування". Цей закон, колеги, суто технічний. Він змінює одну назву "інвалід" на другу назву "людина з інвалідністю". Це все. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. І, шановні колеги, прошу записатися на обговорення цього законопроекту. Будь ласка.

Дійсно, законопроект – лише формальність. Але звучить його назва так, як підтримка паралімпійського руху. підтримка осіб з інвалідністю, вона не полягає лише у тому, що ми слово "інвалід" зміняємо на слово "особи з інвалідністю". Справжня підтримка зі сторони держави буде заключатися лише тоді, коли держава буде матеріально, фінансово підтримувати осіб з інвалідністю, створювати побутові умови для осіб з інвалідністю для того, щоб вони могли вільно пересуватися нашими вулицями. Коли ми потрапляємо за кордон, ми дуже часто бачимо багато людей з інвалідністю на вулицях. І не лише тому, що в Україні їх мало, а за кордоном таких людей багато, а тому що в Україні люди люди з інвалідністю вони елементарно зачинені у своїх домівках і дуже часто не мають побутових умов для того, щоб їх інвалідний візок, наприклад, потрапив до ліфту або пересуватися нашими вулицями, які не обладнані нічим, не створені умови для цих людей. Тому, підтримуючи даний формальний, я підкреслюю, формальний законопроект, "Об'єднання "Самопоміч" закликає державу і Міністерство фінансів при плануванні наступного бюджету, за який "Самопоміч" ніколи не голосує, все-таки приділити увагу не лобістським інтересам великих компаній, а справді особам з інвалідністю. Дякую. Дякуємо, шановна колега. І, будь ласка, від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Шановні українці, фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде підтримувати цей законопроект, як і всі законопроекти, направлені на підтримку людей з особливими потребами. А коли мова іде ще й про спортсменів, то тут і говорити немає про що. Але я, користуючись нагодою, хотів би звернути увагу присутнього міністра молоді та спорту шановного Ігоря Жданова на те, що на моїй Батьківщині, на Полтавщині, у місті Гребінки стоїть величезний комплекс, величезний: 7 полів футбольних, криті треки, басейни – це колись залізниця побудувала величезний комплекс. Його зараз утримує місцева об'єднана громада. І я просив би пана міністра допомогти, там з'їжджаються діти з усієї України, там розглядалось питання, щоб зробити базу паралімпійців. Я готовий разом з вами проїхати в Гребінки, щоб ви побачили. Мій колега Денис Силантьєв, який тільки що доповідав цей закон був на цьому комплексі. Там шикарний комплекс. Так, він не в Києві, але дійсно там є потужності. Зараз ми разом з громадою і за моєї підтримки займаємося його ремонтом, реконструкцією. Але він потребує дійсно уваги держави. І я просив би вас звернути увагу, тому що вся Полтавська область, Черкаська, Київщина їздять туди на змагання. Його, дійсно, можна використовувати як базу для наших паралімпійців. Дякую. І прошу реакції.

дійсно шкода, що ми сьогодні, лише блок у нас законопроектів по підтримці молоді і спорту, хотілось би, щоб ми приділяли цьому більше більше уваги. Але, насправді, я вважаю, що дуже добре, що парламентарі сьогодні підтримують ті законопроекти, які є. І, мені здається, що нам потрібно робити цілий день підтримки спорту і молоді. тих результатів, які ми бачили під час Олімпіади в Південній Кореї, я думаю, що нам потрібно серйозно замислитися я переосмислити і наш підхід до підтримки спорту і молоді, і до організації такої підтримки з боку профільного міністерства адже результати не можуть не наводити на думку, що у нас не все добре в домі з питань спорту. Тому підтримуємо спорт і молодь і даємо більше законопроектів на голосування до сесійної зали. Дякую. Дякую, колеги. Зараз буде заключний виступ, через дві хвилини ми переходимо до голосування. І я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця, приготуватися до голосування. Зараз від "Опозиційного блоку" слово надається Ігорю Шурмі. Будь ласка, пане Ігор. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо питання, яке стосується людей з інвалідністю або людей з особливими потребами. А я би хотів задати запитання: от хто формує такий порядок денний? скажіть, будь ласка, от є люди, які відносяться до категорії людей з інвалідністю, що вони отримають конкретно від прийняття цього закону? Ми говоримо про свої зобов'язання до Міжнародної конвенції. Питань немає. Морально-психологічна підтримка стосовно того, що ми людей не називаємо інвалідами, а будемо звертатися до них: "людей з інвалідністю" чи "люди з особливими потребами", - для цього не потрібно приймати законодавчих актів. Хто формує отакий порядок денний? Це в той час, коли на сьогоднішній день потерпають від соціальної несправедливості люди, які є переселенцями, які внаслідок війни сьогодні втратили домівки, порозбивалися сім'ї, люди не можуть отримати пенсій. Парламентська асамблея Ради Європи говорить про недопустимість невиплат пенсій, соціальних виплат людям, які проживають на окупованих територіях. І замість того, щоб долучитися до вирішення тих проблем і включити блок законопроектів, і в тому числі які пропонує "Опозиційний блок", ми сьогодні розглядаємо технічні питання. А скажіть, будь ласка, 135 місце у рейтингу найгірших охорон здоров'я, яке займає Україна зі 148 країн, - це не є проблемою? Є. А чому ми на сьогоднішній день не розглядаємо питання відповідальності за свою роботу тимчасово виконуючого обов'язки міністра? А чому ми не розглядаємо сьогодні питання, знаєте, імпотентності коаліції, які не можуть дати свою кандидатуру на посаду міністра? Ми вимагаємо негайного внесення постанови про звіт роботи Міністерства охорони здоров'я, і просимо це вже на протязі року. Нам на сьогоднішній день відповіді не дають. Нас сьогодні стимулюють і підштовхують до різних форм протесту. От сьогоднішнє голосування – це є формою протесту до того, щоб… Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал. Я спочатку проведу голосування рейтингове, щоб ми побачили мобілізацію в залі. І ще раз переконливо прошу усіх запросити в зал і зайняти робочі місця. Йдеться про підтримку олімпійського і паралімпійського руху. І, я впевнений, це теж питання, яке зможе об'єднати весь зал. Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект Закону 6648. Я прошу усіх зайняти робочі місця і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати.

Прошу показати по фракціям. Колеги, прошу запросити усіх в зал. Я прошу голі фракцій зараз запросити усіх народних депутатів в зал. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Я дам ще хвилину міністру, щоб депутатів в зал запросити і змобілізувати. І я переконливо прошу усіх зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, пане Ігор. Сьогодні паралімпійська збірна виїжджає до Кореї, до Пхьончхана. Я думаю, що ми би зробили дуже великий подарунок всім, не тільки паралімпійцям, а й всім особам з інвалідністю, якщо б ми сьогодні, ви прийняли і ухвалили цей закон. Для них він дуже важливий, від нього залежать і інші, прийняття, інших нормативно-правових актів, не є політизованим, він не є політичним. Я думаю, що жодної людини, яка сьогодні присутня в залі, немає, яка б не підтримувала осіб з інвалідністю. Давайте проголосуємо цей закон. Дякую. Колеги, я звернусь до тих, хто не голосує. Це наші паралімпійці мають стати заручниками політичних інтриг, які є в залі? Це люди, які представляють українську державу? Хіба можна так поводитись народним депутатам України? Хіба це правильно, колеги? Я прошу ще раз, ставлю на рейтингове голосування і прошу усіх зайти в зал. 6648 про підтримку олімпійського і паралімпійського руху та спорту. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. За українських паралімпійців, прошу підтримати.

Я прошу запросити депутатів в зал, прошу заходити в зал, прошу займати робочі місця. І хочу наголосити, це є проект Закону про внесення змін до законів України про підтримку олімпійського, паралімпійського руху. я прошу показати по фракціям. запросити депутатів в зал і прошу приготуватися до голосування. Колеги, я прошу підтримки. І я ставлю ще раз рейтингове голосування 6648 і прошу всіх підтримати, прошу всіх проголосувати, голосуємо.

Якщо я поставлю на повторне перше читання в комітет на доопрацювання? Повторне перше, щоб ми не втратили законопроект. Перенести ми не можемо, ми ввійшли в розгляд. Повторне перше. Проголосуємо повторне перше? Так, я ставлю. Повторне перше буде підтримане? Ставлю пропозицію повторне перше. Будь ласка, Спориш одна хвилина. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина. Шановні народні депутати! Я вас дуже прошу, сьогодні знову ж таки щойно міністр сказав, що ми сьогодні нашу паралімпійську збірну відправляємо на Олімпіаду, відправляємо в Корею. Давайте зробимо сьогодні, проводжаючи їх увечері, ми повинні сказати їм, що сьогодні ми прийняли законопроект, який він не важливий, але він є. Даний законопроект ми повинні все-таки проголосувати, пойміть правильно. Давайте всі разом проголосуємо, подаруємо нашим паралімпійцям настрій для того, щоб вони виїхали і знову ж таки показали себе якнайкраще. Знову зайняли перші місця і таке інше, так як це вони можуть. Я прошу всіх проголосувати. Колеги, я поставлю, як це передбачено Регламентом, спочатку пропозицію комітету, потім – в комітет на доопрацювання. В залі є достатньо голосів для голосування, і я прошу зараз максимально зайняти місця і ще раз прошу запросити колег, прошу зайти в зал, я буду ставити в тій послідовності, яка передбачена Регламентом. І, колеги, міністр зазначив і представник комітету зазначив, паралімпійську збірну України, яка представляє всю України, всю державу на олімпіаді. Яка більше того демонструє успіх і демонструє велику волю до перемоги. Чи можемо ми допустити, щоб український парламент не підтримав наших паралімпійців? Чи можемо ми допустити, що під час такого важливого голосування депутати не прийшли в зал? Чи можемо ми допустити, що хтось, хто є в залі, не проголосує і не підтримає паралімпійську збірну? Я прошу колеги, відставити політичні чвари, відставити політичні протистояння. Прошу звідси, з високої трибуни парламенту і звертаюсь до всіх. І прошу підтримати. Отже, перше голосування. Прошу всіх зайти в зал приготуватись до голосування. Перша буде пропозиція комітету, я прошу всіх дуже уважно голосувати і підтримати. Отже, перша пропозиція комітету. Проект Закону "Про внесення змін до Законів України про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (№ 6648) прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати, голосуємо, підтримаємо паралімпійців українських. Чотири голоси не вистигли, бачу, ми повернемося. По фракціям покажіть. Ми повернемося, чотири голоси, я прошу усіх уважно взяти участь в голосуванні і зайти в зал, колеги. Як можна виходити із залу під час розгляду таких питань? Як можна з такою неповагою і зневагою відноситися до українських паралімпійців. Будь ласка, займіть робочі місця, приготуйтесь до голосування. Я, колеги, ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про підтримку олімпійського і паралімпійського руху. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати за повернення, прошу підтримати і хай соромно буде тим, хто не підтримає.

про внесення змін до Законів України про підтримку олімпійського, паралімпійського руху, я ставлю пропозицію комітету, за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу усіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Голосуємо, кожен голос має значення, уважно.

"Самопоміч" – 17, Радикальна партія Ляшка – 15, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 8. Колеги, я хочу повідомити, що до мене надійшло дві заяви. Перша з них - Перша з них - від "Блоку Петра Порошенка" і "Відродження. Теж вони замінюють перерву на виступ, 3 хвилини. Друга – від "Самопомочі" і "Батьківщини". Так? Першим я надаю слово Артуру Герасимову. Будь ласка, 3 хвилини, пане Артур. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Ми тільки що почули полум'яні промови з цієї трибуни, які стосувалися дочасних виборів. Так от, ви знаєте, я хотів нагадати, що неодноразово і Президент України, і фракція "Блоку Петра Порошенка" підкреслювали, що ключове для нас це ефективно працюючий парламент. І я б хотів нагадати, що саме "Блок Петра Порошенка" завжди дає найбільше голосів і за питання обороноздатності, і за питання соціального захисту наших людей, військовослужбовців, і за питання економічного розвитку. А коли тут був згаданий Президент України, так, дійсно, людина працює до 2-3 години ночі. І давайте згадаємо і нашу міжнародну єдність, яка нас підтримує у боротьбі з агресором, і відродження нашої армії, і відродження оборонної промисловості. І хочу нагадати, що саме з ініціативи Президента України Петра Порошенка були створені і НАБУ, і НАЗК, і САП. Бо деякі… дуже багато людей хочуть це присвоїти. І я вже мовчу про реформу децентралізації. А тепер що стосується дочасних виборів. Ви знаєте, "Блок Петра Порошенка" завжди готовий до будь-яких виборів: дочасних, строкових, нестрокових, тому що єдиним джерелом влади в Україні є народ. А от той, хто найбільше кричить з трибуни про те, що він проти, от той, можливо, і боїться. Дякую. Дякую вам. Наступна: заява від двох фракцій. Переходимо до наступного питання порядку денного. Колеги, наступне питання - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. І я ставлю перед розглядом його на рейтингове голосування. Хто підтримує пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду цього законопроекту, прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Колеги, у нас присутнє міністерство. І я нагадаю, що я починав з ратифікації. Давайте я ще раз поставлю на рейтингове голосування. Давайте змобілізуємося, ви переконаєте колег, щоб вони голосували максимально. Колеги, заходіть в зал, не виходьте з залу, коли йде голосування. Я по прізвищам буду називати, хто виходить із залу. Отже, є доповідачі по ратифікації. Я нагадую, першим питанням сьогодні, і я ставив вже на рейтингове голосування, це є проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Хорватії про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків. Я прошу проголосувати, це рейтингове голосування на предмет підтримки цієї ратифікації. І прошу максимально змобілізуватись і максимально підтримати. Прошу проголосувати, це рейтингове голосування. Прошу підтримати, голосуємо. ви підтягнете людей? Так, з Хорватією. Можемо входити? Тоді, колеги, я прошу під час розгляду запросити депутатів, через десять хвилин після обговорення ми ввійдемо в рішення. Прошу максимально змобілізуватись. Отже, я ставлю. Ми переходимо до розгляду питання проекту Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія (0173). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-162 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра внутрішніх справ Трояна Вадима Анатолійовича. Будь ласка.

Дякую, Андрій Володимирович. Хотів би подякувати спочатку за слова підтримки нацгвардійцям і національним поліцейським, за те, що вони, дійсно, виконували вчора свої обов'язки. стався такий інцидент, що деякі люди просто ще не розуміють, що такими вчинками ми не досягнемо ніяких ні миру, ні спокою. хотілось би перейти вже до виступу. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати! Проектом закону України передбачено ратифікацію Верховною Радою України проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у галузі запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків. Проект розроблено на підставі Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України". Зазначена угода стане правовою основою співробітництва між урядами України і Хорватії та дасть можливість оперативно надавати взаємодопомогу. Джерелом фінансування для можливого надання допомоги Уряду Республіки Хорватія у разі виникнення катастроф може бути резервний фонд державного бюджету України або інші джерела. При цьому відповідні видатки буде регламентовано окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Прошу народних депутатів підтримати даний законопроект. Дякую вам. До співдоповіді я запрошую представника Комітету з питань європейської інтеграції Юринець Оксану. Будь ласка, пані Оксана. 11:43:28 Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Шановні українці! Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні 7 лютого 2018 року розглянув проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому. Таке рішення комітету узгоджується з висновком Головного науково-експертного управління, яке підтримало ратифікацію зазначеної угоди. Запропонована до ратифікації угода була укладена у Києві 21 листопада 2016 року. А її ратифікація дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності цієї угоди. В угоді визначаються: порядок надання та отримання допомоги, процедура перетину кордону та правила перебування команд з надання допомоги, ввезення і вивезення, Відповідно до статті 1 угоди вона застосовується у разі виникнення катастроф, якщо ресурси сторони є недостатніми для запобігання катастрофам або ліквідації їх наслідків. Прошу підтримати. Дякую вам. Пані Оксана, я дуже прошу максимально змобілізувати членів комітету, бо щойно деякі покинули зал, обдзвонити всіх членів комітету, щоб були під час голосування. І я прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Фракція Партії "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати, звичайно, цю ратифікацію. Даний документ передбачає надання добровільної допомоги у надзвичайних ситуаціях та під час катастроф.

Ця угода визначає чіткі правила перетину кордонів, використання суден, повітряних суден, дотримання законодавства обох сторін. Отже, фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримує цей закон і закликає весь зал підтримати цю ратифікацію і ратифікувати відповідну угоду. Дякую.

Звертаюся до громадян України, а також до тих, хто на сьогоднішній день нам організовує роботу Верховної Ради. Ми прекрасно всі знаємо, що в середу - це день ратифікацій, прекрасно розуміємо, що на кону стоїть міжнародний імідж України. Але ми на сьогоднішній день, розуміючи, що сьогодні потрібно розглядати питання - проект Закону Угоди між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Хорватії про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та їх ліквідації і наслідків ми на сьогоднішній день хочемо заявити відверто, прозоро і не поза спиною свою позицію. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день хтось навмисне підставляє Голову Верховної Ради і не подає йому пропозиції щодо внесення на порядок денний законодавчих ініціатив і до "Опозиційного блоку", який стосується соціальних гарантій людей, які проживають сьогодні в зоні окупації, а також всіх переселенців. Це перше. І саме основне - це те, та катастрофа, яка відбувається у нас в охороні здоров'я. Вже цілий рік ми на сьогоднішній день вимагаємо звіту тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Ця постанова лежить під сукном і її не вносять. Якщо ви не хочете голосувати за Супрун, подайте іншу кандидатуру. Бо, не маючи кандидатури міністра, ми маємо неповноцінний уряд. Не маючи повноцінний уряд, ви даєте карти в руки Президента України, який по Конституції може в шестидесятиденний термін, коли немає повного складу Кабінету Міністрів розпустити Верховну Раду. Тому ми вимагаємо негайного внесення постанови про розгляд звіту міністра в.о. міністра охорони здоров'я. Це перше. І як форму свою… своєї настирливості, свого намагання це зробити у нас є форма протесту по сьогоднішньому дню голосування. "Опозиційний блок", підтримуючи по суті даний законопроект, по формі цього не зробить. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз буде заключний виступ. Я звертаюся до голів фракцій, максимально запросити депутатів в зал. Звертаюся до комітету теж максимально змобілізувати народних депутатів. Через 2-3 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Пане Ігор, будь ласка. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук. І прошу заходити депутатів в зал, приготуватися до прийняття рішення. Шановний український парламент, український народе, фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде підтримувати дану ратифікацію, так як і підтримувала і підтримує всі міжнародні угоди, які ідуть в користь українському народу, які відповідають національним інтересам України. В той же час, користуючись нагодою, хотів би привернути увагу українського суспільства до подій, які з'ясувались вчора. Вчора органами безпеки Республіки Польщі затримано два громадянина Польщі, які обґрунтовано підозрюються в підпалі будівлі Угорського культурного товариства в Ужгороді, яке було здійснено і яке, як пам'ятаємо, в якому звинувачували українців. Вчора ж вночі цю будівлю було підірвано. Тобто відбувся терористичний акт по суті для того, щоб звинуватити знову українців, для того, щоб розсварити українців з угорцями, українців з поляками. Це абсолютна справа, яка відбувається на користь одній-єдиній країні. Вона відбувається на користь країні-агресору – Російській Федерації. Я стверджую, що нинішня Російська Федерація – це країна-терорист. Країна, яка по всьому світу займається терористичними актами. І Україна має бути готова до викликів, які кидає ця країна-терорист. Правоохоронні органи мають бути готові до цього. На жаль, розслідування терористичних актів, які відбуваються в Україні, відбувається не так злагоджено і не так ефективно, як нам хотілося. Маю на увазі вбивство журналіста Павла Шеремета… Полковника Хараберюша, полковника Шаповала, замах на мене, в результаті якого загинули люди, і так далі, і так далі, і так далі. Так, є просування. Так, є затримані в окремих випадках і є підозрювані. Але Україна потребує цілісної програми антитерору. Маємо навчитись в держави Ізраїль жити при постійній терористичній загрозі – це питання виживання цілої української нації. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу усіх зайти в зал, приготуватись до прийняття рішення. Я прошу запросити усіх депутатів, які є в кулуарах. Я прошу зайти всіх в зал і зайняти робочі місця. Я спочатку проведу рейтингове голосування, щоб ми побачили рівень мобілізації. А потім вже перейдемо до прийняття рішення. Я прошу, друзі, не виходьте. Андрій! Андрій! Андрій Денисенко, не виходіть з залу! Андрій Денисенко! Не виходіть з залу, друзі! Як же можна так? Я ж з проханням великим, з повагою до кожного. Хоча мав би не про повагу говорити, а про велику зневагу до тих, хто в свій робочий час знаходяться не на робочих місцях. А про велику зневагу говорити до тих людей, які зневажають і Україну, і парламент, і державу своїм відношенням до роботи. Я прошу усіх приготуватись до прийняття рішення. Я першим ставлю проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія (0173) на рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Дякую. За-209 Прошу. Запросіть в зал! Щойно вийшов з залу народний депутат. Я прошу його повернути в зал. Колеги, максимально прошу змобілізуватися. Хочу Хочу сказати, прошу показати результати. Весь зал об'єднаний навколо цієї ратифікації, весь зал об'єднався, я хочу всім подякувати. "Блок Петра Порошенка" –

усіх зайняти робочі місця і підтримати ратифікацію, запросити депутатів в зал. Я ще раз ставлю рейтингове голосування, проект закону 0173 я прошу підтримати, і проголосувати, прошу всіх підтримати, колеги. Уважно, кожен голос має значення, це рейтингове голосування, прошу підтримати. За-216 Будь ласка, запросіть, прошу запросити депутатів і зайняти місця. Колеги! Колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, прошу всіх максимально змобілізуватися і прошу підтримати ратифікацію. Я прошу всіх максимально змобілізуватися і прошу підтримати, колеги. Отже, прошу всіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, друзі, прошу всіх підтримати, голосуємо, це прийняття рішення вже, кожен голос має значення, уважно голосуємо, підтримуємо.

За-229 Ратифікація прийнята. Вітаю з прийняттям ратифікації, колеги. Ми прийняли три важливих рішення. Зараз ми вже не встигаємо зайти в інший законопроект. Наступний у нас по блоку – це є постанова Комітету з питань молоді і спорту. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. І прошу о 12:30 всіх прибути в зал

Колеги, але перед тим, як перейти до порядку денного, я маю дві заяви. Перша заява… Перше оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід Березкіна Станіслава Семеновича зі складу депутатської групи "Партія Відродження". Наступна заява - це заява від двох фракцій: "Самопомочі" і "Батьківщини", яку вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І тому зараз надаю три хвилини виступ… (Шум у залі) на виступ, а потім переходимо до проекту Постанови 7383. Виступати буде Єгор Соболєв. Будь ласка.

Основна причина всіх зіткнень, які відбуваються під Радою, і вони стають все більш кривавими, це в тому, що ми не хочемо говорити з людьми. В країні є багато проблем, які не вирішуються. Не тільки топ-корупція, їх справді багато. Вчора перед зіткненням марширували пенсіонери військові. Це проблема, яка не вирішується, і таких проблем багато. Зіткнення почалися з дурниці: люди справді хотіли зустрітися з керівництвом парламенту, вони звернулися у себе на Закарпатті, звідки вони вчора приїхали, до своєї районної ради і районної адміністрації. Їм сказали: "Це не наша компетенція, їдьте до Верховної Ради". Вони приїхали до Верховної Ради, до них ніхто не вийшов, вони сказали: "Ми запалимо шини". І в цей момент керівництво поліції віддало наказ колишньому "Беркуту" викинути людей із площі. З цього і почалися зіткнення. Яка моя пропозиція до всіх народних депутатів? Давайте встановимо щоденне чергування, і кожен з нас по черзі, звісно, на добровільних засадах, будуть зустрічатися з людьми, які приходять під Раду. Це насправді наш обов'язок, я не розумію, що вас обурює. Якщо є демонстранти, які приходять до нас зі своїми проблемами, це наш обов'язок хоча би їх вислухати. Ми можемо з ними погоджуватися, ми можемо не погоджуватися, але в 90 відсотках це буде працювати. Я говорив з керівництвом Національної поліції: "А для чого ви оточуєте парламент величезними шеренгами Нацгвардії і спецпризначенців?" Народні депутати не мають боятися людей, ми всі обрані людьми. Немає жодної проблеми зустрітися з будь-якою людиною. Я готовий сам першим записатися на таке чергування і пропоную всім колегам по парламенту це зробити. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. І хочу наголосити, в нас наступним в блоці молоді, який ми розглядали, є проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в умовах децентралізації". Це важлива тема, яка потребує і обговорення в залі. І ми узгодили з головою комітету, що ми будемо мати змогу повноцінно системно обговорити і законопроект в повному розгляді, по повній процедурі щоб ми могли зробити якусь форму парламентських дебатів на цю тему. Щоб ми могли, глибоко вивчивши її, вийти на кінцеве і правильне рішення. Тому я пропоную перейти до розгляду проекту Постанови 7383 за повною процедурою. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Палатного Артура Леонідовича. Будь ласка, пане Артур. відбулися парламентські слухання про становище молоді в України на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в умовах децентралізації влади". Хочу вас проінформувати, що в роботі зазначених слухань взяли участь понад 500 осіб, серед яких були народні депутати України, представники уряду, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники територіальних громад, члени молодіжних, дитячих, громадських та наукових організацій. Ці слухання показали, що найактуальнішими проблемами сьогодні для молоді залишаються: скрутне матеріальне становище, незабезпеченість житлом, складність працевлаштування, відсутність перспектив, обмеженість доступу до якісних освітніх і медичних послуг, незадовільний стан здоров'я, на жаль, нашої молоді. Учасники слухань подали низку слушних пропозицій до проекту рекомендацій щодо розв'язання ключових проблем молоді. Вважаю, що ці рекомендації мають стати своєрідною дорожньою картою у сфері молодіжної політики в умовах децентралізації. Адже від успішності реформ в країні залежить майбутнє української держави. Шановні колеги! У зв'язку з тим, що проект постанови розглядається Верховною Радою вже в 2018 році, прохання внести відповідні технічні правки, а саме: в пункті 2 проекту цифри та слова "1 вересня 2017 року" замінити цифрами та словами "1 вересня 2018 року". Шановні колеги, прошу підтримати проект постанови. Дякую за увагу. запитання мають бути по повному розгляду процедури. І я прошу провести запис на запитання до доповідача.

Пане Палатний, хочеться почути від вас, які саме пропозиції ви пропонуєте для того, щоб мотивувати молодих українців залишатися в Україні, не їхати на заробітки у Польщу, Німеччину, Австралію, Германію, будь-куди по світу? Що саме можна зараз, що може парламент зараз зробити, що може запропонувати, тому що хочеться побачити якісь практичні ініціативи, згідно яких ми можемо виправити це становище. Бо інакше у найближчий час ми, Україна, як майже надстаріюча нація в Європі, може отримати нову кризу, коли ми побачимо, як кількість кількість українців катастрофічно скорочується і взагалі нема вже кому працювати, нема вже кому жити. І що будемо робити тоді з Україною? Дякую. Дякую вам дуже за запитання. Це дуже болюче запитання насамперед. Ми знаємо, що останній час дуже багато молодих українців від'їжджає за кордон. Немає можливості створити молоді сім'ї і саме головне – це проблема житла. Що може зробити парламент? Це дуже влучне запитання. По-перше, ми повинні відновити молодіжне будівництво. По-перше, фінансування молодіжного будівництва і зробити прозорі умови для того, щоб молоді молоді сім'ї могли отримати доступне житло. Буде доступне житло, буде робота. І наша молодь, наша талановита молодь, а її дуже багато, повірте мені, в Україні, вона не буде від'їжджати на заробіток за кордон. Не такі сладкі умови за кордоном, я вам кажу як голова комітету. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Романова Ганна Анатоліївна. Будь ласка. Я, власне, більше задам запитання, хоча знаю відповідь, але щоб привернути увагу залу. Ці парламентські слухання були ініційовані профільним Комітетом сім'ї, молоді, спорту та туризму. коли формувався бюджет 2018 року, ми тоді закладали і давали свої пропозиції щодо збільшення фінансування Фонду молодіжного кредитування. Що мається на увазі? Те, що зараз скільки квартир можуть купити молоді сім'ї по цим здешевленим кредитам, всього 40 квартир, а ми ось давали комітету пропозиції. Тому, щоб звернути увагу залу в мене таке запитання,

І пропозиції комітету, які ми з вами приймаємо, а наш комітет працює кожного вівторка, буває, що і по середам, я хочу сказати, на жаль, вони не зовсім знаходять підтримку у виконавчій владі. ми будемо все з вами робити, Анна Анатоліївна для того, щоб виконавча влада виконувала ті рекомендації і ті законодавчі акти, які ми з вами приймаємо на комітеті, а потім в залі Верховної Ради і ми з вами змогли надати також також можливість молодим сім'ям отримувати кредити в тому обсязі і в той кількості, в якій це потрібно сьогодні для держави.

дійсно для того, щоб комплексно підходити до виховання молоді потрібні фінанси, яких, на жаль, бракує у громадян України. от скажу, що вже 3 роки поспіль міністерство проводить соціологічне дослідження, дослідження на предмет, які саме тренди домінують позитивні, негативні серед молоді? Чи бачимо ми в даній постанові, в даному законопроекті реалізацію цих трендів на основі тих соціологічних досліджень, які 3 роки поспіль за бюджетні кошти проводить міністерство? Якщо ні, то скажіть, будь ласка, чи ви як голова комітету разом з членами комітету на предмет контролю по даній ситуації запитуєте у міністра на своїх засіданнях комітету. Дякую. Дякую за запитання. Обов'язково ми будемо це враховувати в наших рекомендаціях. Обов'язково ми запитуємо, ми не тільки запитуємо, ми працюємо з профільними міністерствами, ми надаємо пропозиції, які ми відпрацьовуємо на круглих столах, що стосовно, а круглі столи у нас відбуваються кожного місяця, з тим чи іншим профільним міністерством для того, щоб вирівняти цю чи іншу ситуацію. Можу вас запевнити, і з вашою підтримкою, і з підтримкою всіх фракцій, я дуже вдячний тим депутатам, які сьогодні підтримують роботу нашого комітету, вона дійсно у нас на комітеті немає політики, у нашому комітеті є тільки конструктивна робота. Я дуже вдячний тим депутатам, які не дивляться і не вигукують якісь гасла, роблять те, що вони повинні робити, в першу чергу голосувати і підтримувати ті позитивні зміни, що стосовно нашій молоді, що стосовної наших дітей і що стосовно майбутнього нашої держави. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останнє запитання. Роман Семенуха передає Романовій. Ні, знімається. Добре. Дякую, пане Артур за доповідь. Зараз ми переходимо до виступів від фракцій і груп, потім буде від народних депутатів. І я прошу представників фракцій і груп, які бажають взяти участь в обговоренні, провести запис. Прошу взяти участь в обговоренні. Будь ласка.

Від фракції "Батьківщина" народний депутат Євтушок Сергій Миколайович. Будь ласка. 12:54:08 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Насправді, шановні колеги, перебуваючи в округах, особливо мажоритарні депутати, беручи участь у всіх заходах насамперед, зокрема, спортивного змісту, ми стикаємося з тим, що завжди бракує фінансування, фінансування на виховання нашої молоді. І я хочу сказати тут про системні речі. Не тільки міністерств або комітет, голова якого щойно виступав і закликав нас підтримати дану постанову, повинні дбати, розуміти, направляти фінанси для реалізації цієї молодіжної політики. Це повинні робити всі, починаючи від батьків, потім дошкільна освіта, потім освіта, звичайно, і потім ще додам регіональні влади. Однозначно, що бракує фінансів. Я одразу скажу, якщо вже говоримо про такі загальні речі, системні речі. Не потрібно було ухвалювати в цьому залі рішення, до прикладу, яке стосується мого виборчого округу, оскільки два з трьох районів перебувають в четвертій зоні постраждалій від наслідків Чорнобильської катастрофи. Простим рішенням Кабінету Міністрів, а згодом потім затвердженим як Закон України про державний бюджет, було скасовано четверту зону. Не провівши жодного дослідження, не виявивши, а чи більше хворіють діти і на які захворювання, чи це онкологічні захворювання, чи це інші захворювання, в тих районах, де призначена ця зона, ніж в інших районах, взяли і відмінили. Відмінили також і харчування в школах, а це все свідчить про те, що ми просто несистемно підходимо до формування ,в ,в тому числі молодіжної політки. Ще в 2013 році, шановні колеги, експертами з молодіжної політики Ради Європи було проведено дослідження, які виявили, що в Україні

спортом, реалізовувати себе на цьому поприщі, просто держава не стимулює. Тому однозначно на своєму засіданні фракція "Батьківщина" підтримає і даний проект постанови. Також підтримає всі ініціативи, які надходять в контексті організації роботи спорту, стимулювання спорту. Дуже часто лунає на місцях від тих самих же спортсменів, що "дайте хоч найменший стимул - і ми зможемо показувати хороші результати". Фракція "Батьківщини" буде підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопомочі" Романова, Колеги, насправді зараз основна проблема українського суспільства - це велика потужна демографічна криза. І зараз всі наші зусилля, як на мене, мають бути спрямовані на те, щоб відновити населення, щоб залишити молодих талановитих українців, розвиватися, працювати на благо саме України, інакше ми просто себе втратимо, як держава, ми втратимо себе, як державність. коефіцієнтом "витоку мізків", є таке британське дослідження, Україна входить в п'ятірку країн світу, тобто ми найбільше втрачаємо свій інтелектуальний потенціал, молодь виїжджає і розбудовує інші країни світу. Ми постійно про це говоримо в інтерв'ю, колеги, ось я, наприклад, вмикаю телевізор, в усіх інтерв'ю про це говорять. І ось були проведені громадські слухання, понад 500 представників молодіжних громадських організацій зібралися в цій залі, вони уважно слухали, зараз вони дивляться нас по телевізору і дуже сильно чекають від депутатів, від депутатів, які є представниками державної влади країни, рішення. І в принципі те, як ми себе поводимо зараз на цьому голосуванні, на цьому засіданні, це є дуже гарний знак для нашої молоді. Чи насправді ми опікуємося, як як кажемо в інтерв'ю, по телевізору проблемами молоді чи це для нас просто красиві слова. В цих рекомендаціях там зібрані всі правильні речі і ось про житло, про збільшення фінансування фонду молодіжного кредитування, що вкрай необхідно, і про захист першого робочого місця для нашої молоді, і про розвиток освіти, і про розвиток охорони здоров'я, і про молодіжний туризм, про все там зазначено, це реальні рекомендації до органів виконавчої влади. Зараз дуже мало людей, як завжди питання молоді поставили на середу. Я впевнена, що навіть голосування, зараз буде спікер, як завжди, збирати народних депутатів, щоб вони прийшли і натисли зелену кнопку за те, щоб хоча б ці рекомендації відправити органам виконавчої влади. Чи будуть виконані ці рекомендації? Подивимось. Але я ще раз закликаю, "Об'єднання "Самопоміч" стверджує, що стратегія подолання демографічної кризи країни має бути розроблена та стати пріоритетом розвитку нашої держави. правової політики підтримав Закон про антикорупційний суд і вийшов з пропозицією до Верховної Ради України прийняти нам його за основу. Це відкриває нам можливість, можливо, навіть завтра, якщо буде воля залу, перейти до розгляду цього надважливого законопроекту. Вітаю, колеги! І від "Блоку Петра Порошенка" до виступу запрошується Сергій Лещенко, Доброго дня, Україно! Тут немає що додати до слів доповідача, Артура Палатного, який все виклав абсолютно доречно. І, звичайно, проблема нашої молоді – це проблема пошуку кращої долі за кордоном. Нещодавно було агентством Bloomberg оприлюднено шокуючи цифри, що мільйон українців виїхали за кордон за останні два роки. При чому півмільйона в Польщу, а 350 тисяч в Росію. Тобто навіть на території країни-агресора люди шукають кращої долі тому що власний уряд, власна держава неспроможні забезпечити молодь, українських громадян робочим місцем, гідним життям, базовими стандартами як по безпеці, так і по охороні здоров'я, так і по екології. І, звичайно, українська молодь, вона як найбільш креативна зараз виїжджає за кордон і це дуже велика шкода, тому що українська молодь одна з найбільш талановитих в світі. І, можливо, ви чули вчора у вечері прийшла дуже вражаюча звістка, компанія Amazon, яка належить найбагатшій особі в світі, пану Безосу, вона придбала компанію Ring за один мільярд доларів. А ключовий внесок в компанію Ring робить український креативний клас, українські айтішники, українські розробники штучного інтелекту, тобто саме та молодь, заради якої ми повинні працювати в сесійній залі. І так само ми знаємо, що українські проекти, стартапи, вони заявляють про себе по всьому світу, але, на жаль, дуже часто вони потім виїжджають назавжди чи до Кремнієвої долини в Америці, чи до Польщі, чи до скандинавських країн і чи до інших країн, де можна мати кращі стартові умови, захист інвестицій і можливість отримати державні гранти для розвитку креативного класу і IT-індустрії. Звичайно, українська молодь гідна кращого життя. І ви знаєте, що українські розробки, наприклад, в електробайках вже називають українською "Теслою" серед електробайків - це компанія Delfast, або українські розробники в частині стартап Grammarly відомий на весь світ як компанія, яка перевіряє орфографію саме в англомовному світі в комп'ютерах і так далі. Тобто ми повинні саме сюди інвестувати всі зусилля, не в якісь аграрні олігархічні конгломерати, які вже не знають куди гроші складувати, коли вже яхти свої не знають, де паркувати біля Монте-Карло, і свої літаки де паркувати в приватних аеродромах, невідсталі енергетичні проекти олігарха Ахметова через "Роттердам плюс", які ми дотуємо. Якщо в нас є зайві гроші, давайте їх не Ахметову давати з Косюком, а українським айтішникам, щоб вони могли за ці гроші розвивати свій український креативний клас. (Шум в залі) І тут кричать представники однієї з провладних фракцій, краще подивіться, що в сесійній залі – порожня зала вже в середу. І це ознака того, що нам треба міняти виборчий закон: за відкритими списками, щоб не було мажоритарки, щоб не було системи, коли люди йдуть в... Від "Народного фронту" до слова запрошується Тарас Кремінь. З місця, так? Включіть, будь ласка, мікрофон, пан Тарас буде з місця виступати. 13:04:14 КРЕМІНЬ Т.Д. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Наша фракція підтримує проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань. Вони є надзвичайно важливими для розвитку молодіжної політики в Україні. Але я хотів би зараз зосередитися на тих питаннях, які турбують українське суспільство, особливо за результатами Олімпійських ігор в Пхьончхані і напередодні відправки наших паралімпійців на найголовніші спортивні змагання світу. Хотів би сказати, що за результатами цієї Олімпіади ми, звичайно, як український парламент повинні провести роботу над помилками і зробити все необхідне від нас залежне для того, щоб олімпійський спорт і неолімпійські види спорту підтримані були не тільки на державному рівні, але й на рівні органів місцевого самоврядування, а також постійно створюючих об'єднаних територіальних громад. На превеликий жаль, ми маємо величезні системні проблеми із збереженням спортивних об'єктів і майна, які знаходяться на території органів місцевого самоврядування, які дуже часто не хочуть приймати на баланс великі стадіони, плавбасейни, я вже не говорю про будівництво нових дитячих, юнацьких спортивних шкіл, про розвиток професійної спортивної майстерності, підтримку ветеранського руху. Дуже важлива річ – це фіксування на рівні Кабміну обсягів фінансування виділених із Державного фонду регіонального розвитку на ремонт і будівництво нових спортивних об'єктів. На превеликий жаль, на місцевому рівні ця цифра не витримується, і таких прикладів дуже багато. Водночас є ініціативи місцевих влад, які, наприклад, як у місті Харків тиждень тому відкрили щойно збудований новий басейн, і це величезний приклад того, як місцева влада може працювати. Третє, дуже важливе, питання - це діяльність центрів олімпійської підготовки, які дуже часто не відповідають концентрації спортсменів на чітко визначених територіях. Так, наприклад, у нас у Миколаєві є найкращий в Україні зал фехтування, але, на превеликий жаль, ми не маємо центру олімпійської підготовки, і фактично ми "розмиваємо" наших перспективних олімпійців усією Україною, і зрештою такі зірки спорту як Ольга Харлан вимушені здебільшого проводити час у Києві. Велика справа – це захист професійних інтересів ветеранів спорту, особливо тих, які зазнали травм під час виконання своєї професійної діяльності. І ми маємо десятки, якщо не сотні таких прикладів, коли спортсмени під час підготовки до Олімпійських ігор зазнали втрат і фактично були списані. Крім всього іншого, я вважаю, що треба на ці парламентські слухання запросити не тільки спортивних функціонерів, але й насправді наших спортсменів, які показують високий результат. я виступаю з такою ініціативою, і звертаюсь до вас, Андрій Володимирович, якщо буде можливість, підтримати її. Запросити завтра на сесійне засідання нашої Верховної Ради єдиного олімпійського чемпіона від України Олександра Абраменка з міста Миколаїв,

я переконаний в тому, що ми повинні запитувати про розвиток спорту не тільки у партійних і спортивних функціонерів. Ми повинні запитати у тренерів, ми повинні запитати в олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, які на всіх рівнях і на всіх щаблях прославляють Україну, підвищують і піднімають український прапор вище, ніж ми того можемо. Тому давайте допомагати, запрошувати і по-справжньому підтримувати український спорт. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Лінько. Від трибуни, будь ласка. Дмитро Лінько, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, ми обговорюємо вкрай важливу проблему, тому що проблема української молоді – це проблема українського майбутнього. Без нормального виховання, без нормального оздоровлення і вкладу в українську молодь ми через 5-10-15 років будемо мати не просто демографічну проблему, у нас не буде, кому працювати, у нас буде повна деградація, якщо ми не змінимо політику щодо молоді, якщо ми не будемо вкладати туди не тільки фінансові зусилля, але й душу. Тому Радикальна партія, безумовно, буде підтримувати цю постанову, як і всі рішення, направлені на оздоровлення і на підтримку української молоді. У нас сьогодні величезна проблема, на якій я хотів би наголосити: це проблема перша, яка турбує молодь, це освіта. Сьогодні професійно-технічна освіта, яка насправді є дуже потрібною сьогодні для роботодавців… і ми, коли зустрічаємося з представниками великих заводів, підприємств, вони говорять про те, що фахової молоді якраз професійно-технічної, працівників електрозварювальників, трактористів чи ще якихось професій робітничих, їх не вистачає, їх мало. Тому що сьогодні держава передала на місцеві бюджети професійно-технічну освіту, і вони і вони не витягують цю освіту. Освіта – це те, чим має турбуватися держава, а не місцеві бюджети, які турбуються більше про комунальні проблеми. Друга проблема для української молоді – чому виїжджають за кордон, чому масова еміграція. Тому що немає достатньо роботи, немає нормальної зарплати. Тому нам потрібно проводити систематичне підвищення мінімальних стандартів, підвищення мінімальної зарплати. Те, про що постійно говорить Радикальна партія і те, чого ми вимагаємо від уряду. Програма житла. Сьогодні неможливо ні в Києві, ні в будь-якому місті нормальному купити житло. В районах, я часто буваю в Кіровоградській області, немає ні вчителів, ні медиків ні медиків нормальних. Лікарі старі вже уходять на пенсію, а нові не приходять, тому що немає можливості купити житло. Хто поїде в районний центр, де неможливо житло і працювати за копійчану зарплату? Звісно, молодь виїжджає за кордон, тому що там більші зарплати. Тому проблема житла і кредитування житла – це якраз ті проблеми, які мали би розглядатися так само і Національним банком. Дайте молоді кредити, дайте можливість купити квартири. Тому що ті ціни, які сьогодні є, вони абсолютно не відповідають тим зарплатам, які існують. Далі. У нас залишилась, щодо інфраструктури, про що говорили колеги, у нас залишилась великий нащадок Радянського Союзу – ДОСААФ, які сьогодні фактично залишені сам-на-сам ці інфраструктурні об'єкти, які могли би використовуватись для і патріотичного виховання молоді, і для оздоровлення молоді, для спортивних якихось Ми, Радикальна партія, уже робимо, ми створили молодіжне крило Радикальної партії для того, щоб дати можливість молоді отримати політичний досвід, створити соціальні ліфти для того, щоб українська молодь приходила до влади. Щоб вони мали можливість працювати. Не те, що нам пропонує влада з-за кордону привезти сюди експертів, які будуть грабувати країну і потім поїдуть, і не буде ніякої відповідальності. Давайте створимо, молоді шанс дамо працювати в Україні, управляти країною і створити щось нормальне для нашого майбутнього. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракцій і груп більше нема бажаючих виступати, так? Колеги, перед тим, як перейти до виступів від народних депутатів, я надам слово 3 хвилини, заступнику міністра молоді і спорту Яремі Олександру Йосиповичу. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Я хотів би сфокусувати вашу увагу, що документ, який зараз розглядається, а саме Постанова за результатами слухань про становище молоді, роль молоді і формування реалізації державної молодіжної політики в Україні, розглядалась в цьому залі молодими людьми з усіх регіонів України. Тут була представлена молодь, яка проживає в громадах, представники громадських молодіжних, дитячих організацій, органів місцевого самоврядування. документ, який ви розглядаєте, є спільним напрацюванням усіх учасників і парламентських слухань, і урядових інститутів, і інститутів громадянського суспільства і дуже важливо – так само був відпрацьований у профільному комітеті. Для нас є дуже важливим на сьогоднішній день сформувати модель роботи, молодіжної роботи на місцевому рівні. Там би незалежно від того, де живе молода людина, чи живе у мегаполісі, чи живе у громаді, вона мала би доступ рівний до адекватної інформації, до робочих місць, до послуг, які допомагають розвиватися і ставати конкурентоздатною. Ми сьогодні говоримо і, власне, це відображено у постанові, яка є на розгляді, створення і розвиток молодіжної інфраструктури на рівні громад, розвиток у першу чергу і фокус уваги на неформальну освіту, допомога молодим людям отримати ті навички, які допомагають бути на сьогоднішній день конкурентоздатними і конкурентними в Україні незалежно знову ж таки від місця і сфери їх діяльності. І дуже важливий елемент – включення і роль молодих людей у процесі прийняття рішень, тобто фактично створення механізмів на сьогоднішній день, як молода людина може бути активним учасником змін, які відбуваються в країні, починаючи з рівня громади до національного рівня. Прошу підтримати постанову. Дякую дуже. Дякуємо. Колеги, зараз ми переходимо до обговорення народними депутатами України цієї постанови. 20 хвилин ми виділяємо часу на обговорення. Я зараз прошу всіх бажаючих записатися для обговорення цієї постанови.

народний депутат Унгурян. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги! Шановна головуюча! Дякую за можливість виступити по цій важливій темі. Дуже добре, що ми розглядаємо по повній процедурі. Перш за все хотів би подякувати, як завжди, профільному Комітету з питань сім'ї, молоді та спорту, голові комітету, голові підкомітету, колезі Споришу, який займається питаннями дитинства, сім'ї, молоді, міністерству профільному, міністру Ігорю Жданову і Олександру Яремі, заступнику міністра, надзвичайно важливу роботу роблять колеги. Колега Романова вже наголосила, і, я думаю, що ми маємо просто бути свідомі, що сьогодні ми маємо з наступним поколінням українців. Колеги, давайте вдумаємося в цифри. За минулий рік, за минулий рік 2017 кількість населення України скоротилася більш ніж на 200 тисяч людей. Ми за оцінками і міжнародних інституцій, і, на жаль, це визнає і офіційно одне з міністерств, Україна входить, увійшла у тридцятку найстаріших країн світу. Тобто динаміка народжуваності не встигає за динамікою смертності. Динаміка утворення нових сімей настільки мала, що вона не покриває необхідність у нових громадянах України, які би народжувалися, ставали патріотами і професіоналами. Ми маємо дуже страшну динаміку розлучень і це призводить саме до того, що молодь вступає у відповідальні стосунки між хлопцями і дівчатами, не беручи на себе відповідальність, не усвідомлюючи відповідальність, яка йде за цим рішенням формувати сім'ю. Як наслідок, ми маємо більше 62 відсотків українських сімей, які є неповними, які є розлученими. При цьому відсоток розлучень, він є, власне, характерним саме для української молоді, про яку ми сьогодні говоримо. Отже, переважна кількість розлучень це розлучення на перших 3-5 роках спільного життя. Все це говорить про дійсно глибоку кризу, кризу як ціннісну, так і кризу соціально-економічну. Тому я думаю, що ми мали би додати до резолюції, до рекомендації парламентських слухань необхідність духовно-моральної складової у виховані молоді, а також звернутися до Ради національної безпеки і оборони з вимогою необхідністю розглянути питання демографії на РНБО. Дякую за увагу.

Я не вірю, я не вірю цьому парламенту, я не вірю жодному виступу, який сьогодні тут був. Я не вірю собі як члену цього парламенту в щирості всього того, що сьогодні сказано з цієї трибуни. Цей парламент, якби хотів, він може все, і може, приймаючи бюджет на будь-який рік, зміни до нього, не голосувати за бюджет, якщо в ньому немає суттєвого збільшення фінансування програми молодіжного житла. Цей парламент може все. Не 30 мільйонів смішних на програму фінансування молодіжного житла виділяти, а виділити як мінімум 2 мільярда гривень. І розуміючи, що 2 мільярда гривень у разі співфінансування 50 на 50 з молодою людиною дасть на 4 мільярда робочих місць в тому чи іншому році. Шановні колеги, давайте візьмемо для себе зобов'язання не голосувати жодної зміни до Державного бюджету України без чіткої дії, орієнтованої на те, щоб молода людина бачила себе в цій державі, щоб було фінансування молодіжного будівництва за програмою іпотеки. Друзі, молода людина на заробітній платі 10 тисяч гривень відраховує у вигляді єдиного соціального внеску в рік 26 тисяч 400 гривень. Це скільки середніх пенсій? Ми не можемо собі дозволити, щоби жодна молода людина, яка сьогодні працює, навіть за 10 тисяч гривень, виїжджала в іншу країну заради 600 доларів, тому що вона не бачить себе і цій державі з точки зору отримання житла. Друзі! Ми не можемо далі говорити з цієї трибуни, що ми будемо тиснути на уряд, який нас не чує. Та що це взагалі таке відбувається?! Ми просто можемо сказати і уряду, і всій державі, і кожній молодій людині, що цей парламент не зробить жодної зміни в бюджеті без програми фінансування молодіжного житла. Це є перша і ключова задача, яку ми просто повинні собі поставити і реалізувати, а не стояти з цієї трибуни і постійно казати, що нас хтось не слухає. Ми можемо все і цей парламент здатний це зробити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Пані Романова, прошу, будь ласка. Власне, після виступу такого колеги, мало що можна додати. Але хочеться зараз звернутися до молоді. Справа в тому, що всі ті молоді люди, лідери молодіжних громадських організацій, які брали участь у тих слуханнях і зверталися до народних депутатів. Вони, я впевнена, зараз слідкують за перебігом голосування, і зараз дивляться телевізор, дивляться на нас, як ми будемо голосувати. У мене зараз велике звернення до молоді, до активної молоді, до цих лідерів громадських організацій. Приходьте на вибори, дивіться по кожному депутату, який насправді, як вас підтримував, як зараз проголосували, хто зараз знаходився в залі і хто лише красивими словами вас підтримує, а хто підтримує реальними діями і голосуваннями. Дякую.

Шановні українці! Безумовно, треба приймати рішення, ухвалювати ці рекомендації парламентських слухань, тут питань немає. Але є нагода обговорити важливу тему молоді в Україні. І, ви знаєте, головна річ річ полягає в тому, що ми вже знаходимося навіть не на порозі катастрофи, а ми вже знаходимося в процесу катастрофи. Тому що навіть якщо ми візьмемо прогнози Організації Об'єднаних Націй, то, наприклад, по чисельності населення нашої держави, вони є катастрофічними. Вже сьогодні мільйони українців виїжджають за кордон, в основному це молоді люди, це люди, які мали б тут працювати, тут платити податки, тут створювати родину, тут народжувати дітей, але вони їдуть сьогодні за кордон і ми розуміємо чому це відбувається. Звичайно, можна гаслами, закликами, це теж все треба робити, але головний приклад це приклад справи. Коли в Україні сьогодні найнижчі рівні заробітної плати плати в Європі, коли сьогодні в Україні один з найвищих рівнів корупції, коли сьогодні люди розуміють, що зробити кар'єру в Україні, отримати нормальну роботу, отримати якусь перспективу без зв'язків, без блату, без корупції це майже неможливо, то, зрозуміло, що людей таким чином свідомо підштовхують для виїзду з країни. Так, є ті, хто лишиться попри все, але більшість людей будуть обирати можливість нормально жити там, де вже є можливість це отримати. І ті країни, в які сьогодні масово виїжджають українці, вони насправді зацікавлені в цьому, їм потрібні розумні люди, їм потрібні люди, які будуть в їхній країні працювати, збагачувати їхню економіку, які будуть платити в їхніх країнах податки, і вони навіть стимулюють теж цей процес, вони створюють умови і так далі. Тому ми маємо розуміти, що і в процесі, в контексті демографії, катастрофічної демографічної ситуації в Україні, що у нас в принципі низька народжуваність, висока смертність і так далі, якщо ми це накладемо на масовий виїзд молодих людей за кордон, то просто ми можемо не отримати достатньої кількості населення для всієї України. головне – це реальна зміна економічної, політичної системи в Україні. Те, що пропонує "Свобода", це повний демонтаж цієї олігархічної економіки, олігархічної політики, яка створила потенційно однієї з найбагатших країн в Європі найбіднішу країну в Європі одним з найнижчих рівнів життя, одним з найвищих рівнів корупції – це головне питання. Для цього існує парламент, для того, щоб ухвалювати такі закони, які б рухали нашу країну вперед. одних гасел буде недостатньо, треба конкретні кроки, для того щоб люди зрозуміли, що комфортно, нормально можна жити в Україні. Що тут можна розвивати малий і середній бізнес, отримати нормальну роботу, нормальну перспективу, нормальні органи влади, які працюють на людей, а не бандитів – тоді буде нормальна ситуація. Дякую за увагу.

пану Величковичу передає слово Тарас Кремінь. 13:25:06 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановні колеги! За цю постанову треба голосувати. За неї треба голосувати не тому що її розглядав і проводив Комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, а зовсім з інших причин. Перша причина – досить згадати хто вийшов на Майдан в 2013 році і хто становив основу протестних рухів в цей період? Це була молодь. Хто одним із перших пішли на фронт в 2014 році? Це були молоді люди, патріотичні і ті люди, які сьогодні хочуть жити в нормальній країні. Сьогодні, коли декілька тижнів тому ми проводили конкурс про молодіжну столицю України, де взяли участь 56 міст різних від обласних до міст, які є центром територіальних громад. Ми побачили дуже перспективну картину, що молодь не стоїть осторонь, молодь хоче бути в основі процесів. Вони хочуть брати участь в розвитку громад, вони хочуть брати участь в політиці, в бізнесі там, де вони можуть себе реалізувати. І наше завдання, як парламентарів створити такі умови, щоб молодь мала всі можливості для своєї реалізації. Саме на нас лежить не лише відповідальність, а і завдання протягти руку і допомогти молодим людям відчути себе, що вони у своїй країні і тут її майбутнє. Багато молодих людей виїжджає за кордон здобути освіту, знання, вони повертаються, значна частина тих молодих людей, повертаються в країну і хоче прикласти все, що вони здобули тут в країні, де живуть вони, де живуть їхні батьки, де живуть їхні близькі. Тому наше завдання – створити такі умови, щоби вони мали можливість через ці соціальні ліфти піднятися на гору і стати тими, які будуть закладати майбутнє нашої країни. Я звертаюся до усіх колег, незалежно від фракцій, незалежно від депутатських груп підтримати цю постанову і проголосувати. "Народний фронт" буде голосувати за. Дякую. Ні, це щось з системою "Рада". Ірина Подоляк, будь ласка, прошу вас. Шановні колеги, я б хотіла зробити трошки інший наголос. Ми всі в нашій крані будуємо нашу передвиборчу чи виборчу риторику, орієнтуючись на тих, хто приходить голосувати. І впродовж дуже багатьох років ми всі розуміємо, що наша риторика повинна стосуватися тих, хто приходить дисципліновано на виборчі дільниці, така є правда. І так показує статистика, що на виборчі дільниці приходять старші люди, відповідно такою є виборча риторика усіх політичних сил, відповідно на тих людей скеровується і фокус передвиборчих програм і обіцянок. І в цьому, насправді, є дуже велика криза і дуже велика проблема. Молодь повинна не просто хотіти брати участь в соціальних ліфтах і управлінні державою. Молодь повинна зрозуміти, що якщо ви молоді не будете ходити на вибори і не будете голосувати за те майбутнє, яке ви хочете для себе завтра, то воно ніколи не настане. І в цьому є велика проблема і велике завдання, і, насправді, я би хотіла цим своїм виступом вчергове звернутися до молодих людей, щоб вони приходили на вибори, коли б вони не відбулися і які б вони не були. і принаймні тоді ми маємо надію, що через рік, 2, 3, 5, 10 це майбутнє, про яке ми всі мріємо, воно настане. Крім того, я б хотіла сказати, що ми маємо дуже багато криз в державних політиках зараз. І проблема молодіжної політики так само є критичною, тому що її немає. Тому що мало лише кредитувати житло для молодих, хоч безсумнівно, це один з важливих інструментів. Варто мати державну програму і державну політику, яка б стосувалася і до якої були б залучені не лише Міністерство молоді, а й Міністерство освіти в першу чергу. Ми мусимо давати кредити на здобуття вищої освіти. Ми мусимо змінювати ситуацію, яка в нас зараз є, що нам бракує вчителів української мови чи математики, чи фізики, які би українською мовою викладали на Закарпатті чи в Буковині. Нам бракує вчителів, які б українською мовою викладали на сході України, для них потрібні стимули. Нам потрібно, щоб у середню освіту, бо це наріжний камінь розвитку держави, йшли не невдахи, пробачте мене, сподіваюся, що це не масово, а щоб в середню освіту йшли найкращі… Дайте завершити, 30 секунд, будь ласка. ПОДОЛЯК І.І. …щоб у середню освіту в школи йшли найкращі випускники університетів України, і щоб вони мали стимули. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Борислав Береза, вас до виступу. Фаєрмарк народний депутат. Будь ласка, народний депутат Фаєрмарк. Будь ласка, народний депутат Іван Спориш. У нас з вами різні… не співпадають, не співпадає лист виступів, чи що відбувається?

Шановні колеги, наскільки я розумію, відбувається наступне. Поки йде творча дискусія, хто кого любить, з'ясувалось, що у нас різні листи виступаючих. У мене зараз Береза, Фаєрмарк, Спориш. Якщо у вас якийсь інший лист, будь ласка, ми повернемось і скомпілюємо все це. Я даю слово Споришу. Прошу вас. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15-й округ. Звичайно, ми сьогодні розглядаємо даже в напівпустому залі, можливо, ще й менше досить важливе питання. Тому що, не буде молоді – не буде України. І ми це прекрасно розуміємо. І саме тому, як вже було сказано головою нашого комітету 17 листопада, проходили пленарні слухання на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики України". Я скажу, що досить багато народних депутатів взяли участь і виступали в цьому залі, можливо, більше десяти. Було більше,

і вони надіялися, що ми дійсно приймемо відповідні рішення, які будуть направлені на місця. Але жоден із виступаючих не сказав, що сьогодні саме питання стоїть, по формуванню нашої молоді в умовах децентралізації. Саме тому я хотів декілька слів зупинитися на цьому. Тому що об'єднані територіальні громади, кошти яких залишаються зараз на місцях, вони повинні думати за молодь, вони повинні думати і за житло. Вони повинні думати за те, щоб все-таки молодь і закінчила навчання. І щоб можна було після закінчення навчання отримати роботу. І мені здається, що тут саме на місцях в умовах децентралізації повинні дуже велику увагу приділяти саме і головам, і депутатам об'єднаних територіальних громад. Тому що ми знову ж таки перекладаємо це на плечі, на місця об'єднаних територіальних громад. Досить важливе питання і сьогодні ми повинні… ми сьогодні обговорюємо саме дорожню карту нашої молоді на перспективу. І чи буде сьогодні направлено дане відповідне рішення на місця, це ми будемо бачити по голосуванню. Я більше чим впевнений, що сьогодні жоден із нас не нажме там червону чи жовту кнопку, всі нажмуть зелену, але знову ж таки голосів не вистачить у залі, і це ми прекрасно розуміємо.

під час децентралізації, в об'єднаних територіальних громадах більше уваги було звернено молоді. І не тільки… Я підтримую всіх виступаючих і Альону Бабак, тому що, дійсно, вона сказала правду, що ми повинні все робити, щоб молодь була із житлом, і всіх виступаючих, тому що це, дійсно, так повинно бути для нашої молоді. Але разом з тим ми сьогодні єдине, що не приймемо це рішення тільки тому, що не вистачає голосів. Дякую. Дякую. Колеги, я хочу вам просто нагадати для розуміння, що постанова може перевнестись без проблем через два дні після голосування. До слова запрошується Борислав Береза. Будь ласка. З трибуни, так? Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на те, що Україна, дійсно, скорочується, не тільки територіально завдяки агресії Росії проти України в Криму та на Донбасі. Ні. Хто знає, скільки зараз населення України? Офіційні джерела кажуть, що 42 мільйони, 39 мільйонів. А ,може, 30? Може, 28? Перепис населення могла би дати відповідь на це запитання. Але її не роблять. Є інша інформація: кожного місяця Польща дає майже 100 тисяч робочих віз для виїзду українців. І я хочу сказати, що так, люди їдуть працювати. Але не тому, що вони не можуть знайти тут роботу. З інших питань. Тому що в країні немає порядку. Тому що в країні немає безпеки. Тому що в країні немає для молоді майбутнього. Молодь шукає гарну освіту, молодь шукає нормальну медицину, молодь шукає майбутнє. Мабуть, молодь не бачить в Україні свого майбутнього. Чому? Я поясню зараз на прикладі, який ви всі побачили. Якщо би зараз в залі стояло питання про газ, нафту, вугілля, ліс чи щось інше, якщо би питання про відшкодування за курятину, за телятину, підняття молока, про землю, то було би більше ніж 226 голосів. Але таке питання, як молодь, мабуть, не дуже хвилює більшість депутатів в цьому залі, іначе ми би побачили тут більше, ніж 300 депутатів. А бачимо, мабуть, не більше 150. Чи ганьба це? Так, це ганьба! Але таке відношення повинно рано чи пізно вдарити по цьому парламенту. Велика кількість людей каже тут: "Ми не хочемо йти на вибори". Якщо ви не хочете йти на вибори, приходьте в Верховну Раду. Приходьте та працюйте, приймайте законопроекти в інтересах суспільства, в інтересах молоді. Не тільки розповідайте в себе на округах чи на екранах телебачення про те, що ви піклуєтесь про молодь. Треба не тільки казати. Треба ще й робити щось для того, щоби молодь не від'їжджала з України. А молодь тільки тоді залишиться, коли вона побачить, що і ваші діти мешкають в Україні, що і ваші діти отримують освіту в Україні, що і ваші діти лікуються в Україні. І тоді вони залишаться теж. Інакшого шляху у нас немає. Інакшого шляху, дійсно, у нас нікого немає. Ми можемо втратити Україну, але ми не маємо на це право. Тому я ще раз звертаюся до всіх, хто зараз є в залі. Зверніться до ваших колег. Вони повинні почати отримувати відповідальність за Україну, за майбутнє України. І не тільки на словах, а й на справі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Час, відведений для виступу від народних депутатів вичерпаний. Тепер заключне слово. Я першого для заключного слова запрошую Ярему Олександра Йосиповича, заступника міністра. І голова комітету, приготуватися. Будь ласка, дякую за ті позиції, які були висловлені. Насправді не можна не погодитися, що молодіжна політика є міжсекторальною, і відповідно інтереси, і права, те, що стосується молоді, ми можемо побачити в різних сферах. І таким чином і вибудовується робота і нашого міністерства, і, коли ми дивимося на питання зайнятості молоді, яка є серед пріоритетів, то ми будуємо це із сектором бізнесу, так само працюємо з колегами з Міністерства соціальної політики. Якщо ми говоримо про розвиток навичок, вмінь, ми працюємо з Міністерством освіти і, власне, працюємо з тими громадськими ініціативами, які спрямовані на роботу з молодими людьми. Вся політика молодіжна і особливо в умовах децентралізації це політика, яка може збудуватись і може мати успіх тільки за умови партнерства і розвитку взаємодії різних секторів держави, органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості. Тому я би просив вас підтримати цю постанову, дати поштовх в подальшому розвитку і формування молодіжної роботи, починаючи з громади, тому що дійсно в ній закладені дуже багато важливих моментів, яким чином молода людина, проживаючи в громаді може отримати додаткові можливості, додаткові знання, розвиватися особисто і розвивати свою громаду. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від комітету до заключного слова запрошується Іван Спориш. Включіть мікрофон, з місця. Будь ласка.

Дуже багато ми вже обговорювали, і, я думаю, що сьогодні всі як один в цьому залі будуть підтримувати дане питання. Ну, знову ж таки у нас є перед нами 3 кнопки це зелена, жовта і червона і, звичайно, ми розуміємо, що всі натиснуть на зелену, але ж, на жаль, ми не найдемо кількість голосів. Але молодь на місцях чекає від нас якихось змін. Молодь на місцях чекає і жила, і відповідної роботи, і ми всі разом повинні знову ж таки дані наші слухання направити на місця, щоб щоб молодь сподівалася, щоб молодь розуміла, що за неї думають. Тому що знову ж таки, я хочу повторитись, що в цьому залі було більше 500 дітей, і вони… так горіли очі, вони виступали від трибуни і надіялися, що все-таки от вони накінець-то зможуть щось отримати від нас. І кожен народний депутат за це, виступаючи, підтверджував, говорив. Але ж ми повинні просто… Я хочу попросити, щоб всі зайшли в зал і щоб ми проголосували за це. Ми проголосували за дану постанову, щоб ми її не відтягували. Тому що в умовах децентралізації на місцях ми повинні думати в першу чергу за молодь. І той чи інший голова об'єднаної територіальної громади він буде думати, щоб за нього проголосували в перспективі. Він повинен надавати все для молоді: і роботу, і житло – і думати за молодь, і молодіжні центри відкривати. От в такому плані, я думаю, що ми змогли би, підтримуючи цю постанову, дійсно, рішення нашої сесії відправити на місця до об'єднаних територіальних громад і думати, що все-таки наша молодь заслуговує того, щоб ми думали за Україну. Тому що, знову ж таки, не буде України - не буде молоді. Я дуже дякую. І надіюся на позитивне наше рішення. Дякую вам. Шановні колеги, ми завершимо обговорення. Я прошу запросити депутатів в зал, ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу секретаріат Верховної Ради оголосити, що ми переходимо до прийняття рішення. Прошу зайняти робочі місця.

ми завершили обговорення. Була можливість, колеги. Ми пройшли все обговорення. По процедурі ми пройшли всі етапи. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Хочу вам нагадати. Отже, колеги, хочу нагадати, що ми розглядаємо постанову, а не закон, і постанова має одну відмінність: вона може бути перевнесена буквально за кілька днів. І це не становить собою проблеми така, як стоїть перед законом. І тому я прошу усіх приготуватись до голосування, зайняти робочі місця. Це Постанова про організацію роботи Верховної Ради України, і вона може бути перевнесена навіть у випадку, якщо не назбираємо достатньої кількості голосів. Ми проговорили важливу тематику, ми проговорили саму тему парламентських слухань, які готує комітет. І я, колеги, прошу підтримати рішення пропоноване комітетом. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації". Пропозиція комітету прийняти за основу і в цілому № 7383. І я прошу підтримати рішення комітету, будь ласка.

За-164 Рішення не прийняте. Але наголошую ще раз, що комітет може її перевнести, і я впевнений, що ми знайдемо час для підтримки цього проекту постанови. Бажаю вам плідної підготовки для організації і перевнесення цієї постанови. Ви зможете на майданчику комітету дати пропозиції, і комітет, я переконаний, ці пропозиції врахує. Колеги, ми вже не маємо часу, щоб встигнути розглянути ще законопроекти, які стоять в порядку денному. Сьогодні дуже важливий і важкий день – це робота в комітетах. І я бажаю, друзі, всім плідної роботи в комітетах. Завтра буде у нас насичений і напружений день. я хотів би, щоб завтра ми були максимально змобілізовані. О 10 годині ранку я запрошую всіх бути в залі для продовження нашої роботи. А зараз бажаю всім плідної роботи в комітетах. І ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую вам. Ми сьогодні, до речі, прийняли Дякую